Будь ласка, голови депутатських фракцій та груп підійдіть до трибуни на хвилинку.

Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Поки народні депутати займають свої місця, хотів би вас повідомити: надійшло дві заяви. Одна з них про перерву з заміною на виступ і одна з них про реальну перерву від "Батьківщини", якщо я не помиляюсь, і "Європейської солідарності". Шановні колеги! Ткаченко Максим Миколайович. (Шум у залі) Зараз зареєструємось обов'язково, я ж розумію, для вас же це зарплата. Готові реєструватись? Готові. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва. Прошу реєструватись.

залі 250 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у двох наших колег – це Віктор Васильович Бондар і Людмила Анатоліївна Буймістер. (Оплески) Я вам бажаю успіхів, досягнень, перемог і здоров'я в першу чергу. Шановні колеги, до слова запрошується Батенко Тарас Іванович. Після цього перерва на 30 хвилин, до без Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги народні депутати, шановне українське суспільство! Вчора те, що відбулося в кінці пленарного дня, це фактично називається розрив свідомості. Я нагадаю народним депутатам України, що фактично за ініціативою Дмитра Олександровича Разумкова впродовж останніх кількох днів у сесійному залі тривали активні переговори, в результаті яких стало досягнення компромісу щодо відтермінування для нашого мікробізнесу введення, запровадження РРО для малого і середнього підприємництва і звільнення підприємців у час пандемії від невиправданого податкового звітування. На жаль, це не допомогло, як і те, що компромісний текст законопроекту про відтермінування спочатку було погоджено, але в результаті провалено монобільшістю в парламенті. Вже сьогодні-завтра малий і середній бізнес в країні, який вчора очікував від нас рішення щодо підтримки, може більше не повірити жодному нашому слову, жодним обіцянкам і нашим присиплянням. Підприємців не цікавлять наші політичні баталії, які відбуваються в сесійній залі і поза сесійною залою, які йдуть між гілками влади сьогодні в Україні, підприємці хочуть працювати і виживати в умовах пандемії. Маючи перспективу вижити в цих критичних економічних обставинах, чи даємо ми цю перспективу їм, чи ми її забираємо. Тому ми розуміємо сьогодні настрій ФОПів, які глибоко розчаровані вчорашнім парламентом і рішенням парламенту і знову можуть повернутися і сьогодні кличуть під стіни парламенту. Фактично хочуть оголосити сьогодні податковий майдан. Нам не треба – ні суспільству, ні підприємцям, ні простим громадянам – ніяких майданів, які тільки поглиблюють сьогодні економічну кризу і політичну кризу в державі. Тому треба терміново відновити формат зустрічей представників мікробізнесу з керівництвом парламенту і всіх фракцій і груп і, не затягуючи, повернутися сьогодні-завтра до розгляду цього питання в сесійній залі. Крім цього, нам треба не допустити скасування мораторію на перевірки та податкові зміни для малого та середнього підприємництва. Комплексного мораторію, який був введений в 2014 році, сьогодні вже немає. І найгіршими сьогодні для підприємців є перевірки Держпраці, Держспоживслужби, а РРО сьогодні просто поставить на коліна підприємця перед фіскальним тиском держави. Не даймо померти сьогодні малому та середньому підприємництву. Друзі, ми або підтримаємо сьогодні малий і середній бізнес в критичних умовах виживання під час пандемії, коли інші країни Європи роблять все можливе, щоб такий бізнес не лише вижив, але і зазнав мінімальних втрат, або ми станемо мовчазними свідками зникнення великої частини середнього класу у нашій країні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, оголошується перерва до 10:45. Голів депутатських фракцій та груп прошу зібратися в моєму кабінеті. (Після перерви) Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці і колеги депутати, я хочу зараз заявити про факт фальсифікації на виборах. На виборах не в Сполучених Штатах, не в Неваді, не в Лас-Вегасі, я знаю, що всі зараз дуже активно слідкують за виборами в Сполучених Штатах, але я хочу сказати про вибори в Україні, зокрема в Обухові, де вчора на дільниці представниками різних політичних сил – "Голосу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "слуг народу", "Удару", – було викрито фактичні факти фальсифікації. І я поясню, що відбувається. В протоколі первинному і в протоколі уточнюючому результати за "Партію "За майбутнє" відрізняються в 40 голосів. Ці протоколи уточнюючі були абсолютно незаконно витребувані в дільниць. Голова дільничної комісії приходить в територіальну і каже: це не почерк мого секретаря комісії, печатка в мене стоїть в іншому місці, це абсолютно підроблений документ. Тобто абсолютно без жодної "творчості", без жодного "мистецтва", "Партія "За майбутнє" там отримала плюс 40 голосів на двох дільницях – музична школа та Яблуневе. Голови комісії на місці немає, секретаря комісії на місці немає. Але що є результатом таких фактів фальсифікації? Таким результатом є плюс один мандат одній політичній силі і мінус один мандат партії "Голос" в Обухові. Я хочу наголосити, це не політична акція, не політична позиція однієї політичної сили. Я ще раз хочу наголосити, що в Обухові цей факт зафіксували не тільки "Голос", але й "Європейська солідарність", "Слуги народу", "Удар" та партія "Батьківщина". Абсолютно незаконно виборча комісія територіальна не надає уточнюючий протокол на руки представникам цих політичних сил. Завтра результати виборів мають бути озвучені. А в нас залишається десять відмінностей в первинному протоколі і в протоколі уточнюючому, де не співпадає почерк, де не співпадають печатки і де плюс 40 голосів на одній дільниці, плюс 40 голосів на іншій дільниці отримала політична сила "За майбутнє". Тому я хочу наголосити, що ми беремо цю ситуацію під власний контроль, ми подали відповідні заяви представників виборчого процесу, учасників виборчого процесу, у правоохоронні органи. Ми будемо домагатися і відстоювати перерахунок голосів, ми будемо чітко вказувати на безпрецедентні і абсолютно показові факти, які свідчать про фальсифікацію виборів. І зараз у законному порядку будемо вимагати, аби там були встановлені результати законні, такі, як справді проголосували люди, виборці в Обухові, і подібні

якщо хтось вкрав голоси, він має сидіти в тюрмі, у в'язниці, у незалежності від того, чи це представник "Партії "За майбутнє", чи "Голосу", чи інших політичних партій, і цим мають займатися правоохоронні органи. І якщо хтось десь собі це дозволив, нехай правоохоронні органи розбираються і садять до в'язниці. Але треба не з трибуни парламенту це повізгувати і казати, що десь вкрали 40 голосів, а мати честь і на кожній дільниці, де є представники вашої партії, приймати чесно всі голосування і вести себе чесно, що у Львівській області, що у Тернопільській, що скрізь, що у місті Києві. Хто вкрав, має сидіти у в'язниці. Якщо треба перерахунок, ми тільки "за". Геращенко Ірина Володимирівна. чекають, поки потім хтось порахує результати виборів. Я хочу нагадати, що зараз несе повну відповідальність за вибори, за чесність і за те, щоб було прозоро підраховано голоси, саме влада. І, на жаль, Зеленський і його команда провалили проведення чесних виборів. А що стосується Київщини, я хочу нагадати, що трапився ганебний випадок, коли нашу колежанку пані Сюмар виштовхували з приміщення, де знаходиться ТВК на Борщагівці. І, власне, мені здається, що тут має бути реакція не тільки нашої політичної сили, "Голосу", які тоді доєдналися до того, щоб припинити безчинства, а і всього парламенту. Це є неприпустимо зараз всі ці перерахування, під якими відбувається фальсифікація виборів на всій території України. Несе за це відповідальність Зеленський і його ЦВК. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ще раз нагадую, що у нас епідемія, карантин, маски одягніть, будь ласка. Олег Сергійович Тарасов, мені всіх по прізвищах назвати, ім'я, по батькові. Колегам нагадайте. Маски одягніть, будь ласка. Шановні колеги, під час наради, яка відбувалася з представниками депутатських фракцій та груп, була досягнута пропозиція розглянути зараз зміни до Бюджетного кодексу і після цього розглянути бюджет. Це займе десь приблизно годину, годину 10. Є пропозиція доопрацювати ці два питання, після цього перейти до перерви, яка запланована з 12 до 12:30. Немає заперечень? Працюємо в такому режимі, а далі повертаємося до порядку денного пленарного засідання. Добре? Будь ласка, підготуйтесь до роботи і до голосування. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 4100). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-206 Рішення прийнято. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи потребує воно обговорення, чи його проголосуємо і перейдемо до бюджету? Можемо голосувати. Ставлю на голосування… Але тут прийняття за основу, а я так розумію, за основу і в цілому треба. Ні?

Ми маємо його прийняти за основу і в цілому для того, щоб перейти до бюджету. Правильно? За основу? Ставлю на Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 4100). Прошу підтримати та проголосувати. Несторе Івановичу, домовилися без обговорення, ви ж були в залі.

За-225 Рішення не прийнято. Керівників депутатських фракцій та груп, прошу підійти.

Шановні колеги, ще раз, зараз я даю доручення бюджетному комітету невідкладно зібратися… Дивіться, я зараз (домовилися з усіма представниками депутатських фракцій і груп) даю доручення сьогодні зібратися, зараз зібратися комітету бюджетному. Ми направляємо законопроект 4100 на повторне перше читання. зараз опрацьовують. О 12:00 ми проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо законопроект 4100 і повертаємося до розгляду бюджету. Я так розумію, заперечень немає. Ми зараз поставимо на голосування, я знаю. Я просто проговорюю план наших дій, і всім вдячний за розуміння. Звертаюся до тих народних депутатів, які до 11:00 не випили кави. Я дуже-дуже вас прошу розуміти відповідальність, яка на вас лежить, і знаходитися в сесійній залі, а не потім приходити і говорити про те, що 10 людей запізнилося, 15 запізнилося. Я ж бачу, що 346 в залі. Дуже всім дякую. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки до повторного першого читання законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстраційний номер 4100). Прошу підтримати та проголосувати. Прошу підтримати… Почекайте. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-262 Рішення прийнято. Дякую. Ще раз звертаюся до бюджетного комітету оперативно розглянути це питання для того, щоб на позачерговому засіданні о 12:00 ми могли його розглядати в залі. Дякую. Не розходьтесь, ми продовжуємо працювати. Дякую. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про деякі особливості проведення парламентських слухань у період дії карантину в Україні (реєстраційний номер 4302).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

За-318 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону… Це скорочення строків. Я одразу тоді поставлю на голосування пропозицію про скорочення строків подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання проекту Закону про внесення змін до розділу XX "Перехідних положень" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"). Це скорочення строків підготовки до другого читання. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-209 Рішення прийнято. єдиної позиції про те… майже всі депутатські фракції і групи досягли єдиної позиції. Це законопроект (реєстраційний номер 4304) про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України та проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції". Всі, підписалися 126 народних депутатів, якщо я не помиляюся. Ні, 126, підписалися 126. Але з незрозумілих для мене причин вчора після того, як був розглянутий цей документ і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і запропонував Верховній Раді його прийняти за основу і в цілому, один із наших колег Олександр Анатолійович Дубінський вніс альтернативний законопроект 4304-1. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закони. Ми сьогодні не можемо розглянути цей закон, тому що немає висновку комітету. Ні, я думаю, що ми зараз скоротимо строки і розглянемо цей законопроект на наступному пленарному тижні з іншим пакетом законопроектів, які також важливі для Верховної Ради, для врегулювання цієї кризи. Ні, тут не буде обговорення, Петро Олексійович, й інші, вибачте. З мотивів – після того, як ми проголосуємо. Я ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до першого читання проекту Закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України (реєстраційний номер 4304, 4304-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-292 Рішення прийнято. Дякую. З процедури. Не з мотивів, з процедури – Порошенко Петро Олексійович. Шановні народні депутати, шановний пане Голово! У мене вчора… позавчора відбулась зустріч з послами "Великої сімки". У нас досягнуто надзвичайно важливу позицію, що терміново треба відновити дії антикорупційних законів. У мене була альтернативна пропозиція, щоб ми скоротили термін підготовки до розгляду цього законопроекту до одного дня, ad hoc, і сьогодні розглянули відновлення дії антикорупційних законів. Ви позбавили мене права на зазначену альтернативну пропозицію. І чому пан Дубінський як людина Коломойського намагається заблокувати розгляд антикорупційних законів, сьогодні це відомо всій країні і всьому світу. Не йдіть у нього на поводу. Я дуже прошу і звертаюсь до всього залу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення було прийнято. Буде так, як вирішив зал. Юлія Володимирівна – з процедури. Нестор Іванович… Вибачте, Шуфрич – з процедури. "Голос", хто? Ярослав Юрчишин – з процедури. Радіна – з процедури. Не розходьтесь, ми далі починаємо працювати. Зараз Шуфрич. Юлія Володимирівна Тимошенко. Після цього Шуфрич. Шановні колеги, мені здається, що ми всі забули ту істерику, яка була розпочата у всій країні відносно того, що ні дня без електронного декларування, ні дня без жорстких антикорупційних дій. Я не можу зрозуміти, як ми зараз можемо по суті на тиждень відкладати прийняття цього питання? Ви знаєте прекрасно, що є консенсус між всіма фракціями без виключення – прийняти зараз цей закон і поновити електронне декларування сьогодні, поновити жорстку відповідальність за незаконне збагачення сьогодні і сьогодні зробити все для того, щоб країну перестали практично полоскати у всіх міжнародних засобах масової інформації, щоб ми були сьогодні основою для всіх дискусій корупційних у світі. Ми пропонуємо негайно проголосувати у режими ad парламент завжди залишався тою структурою, яка була стабільною, і зараз такою буде залишатися. Вибачте, що я вас коментую. Я не впевнений, що всі фракції займають таку саму позицію. Не впевнений в цьому. (Шум у залі)

(Шум у залі) Всі бажають виступити? Шуфрич Нестор Іванович. Дякую, Дмитре Олександровичу. Шановні колеги, щодо окремих "попєредників", які зустрічаються з послами. Треба було в 2014 році дивитися, за що голосуєте, і не робити проблеми потім для Конституційного Суду. Поставили його на розтяжку: з одного боку, неконституційні норми протягнули, хоча всі тоді говорили, що ці норми не відповідають Конституції. Тому не треба зараз боротися з корупцією, надіючись на те, що це не пройде, тому що боротися прийдеться вам самим з собою. Тому не затягуйте і відповідайте за те, що зробили 6 років тому. А зараз Україна за це платить і страждає. Дякую за увагу. Насправді всі політичні сили, коли прийшла ініціатива Президента сумнівна з точки зору закону, закликали Верховну Раду діяти в межах законодавства. Регламент Верховної Ради – це закон, який треба виконувати. Тому насправді, так, відтягнули окремі представники більшості прийняття цього рішення. Але нам дуже важливо діяти в межах закону, щоб не підважити це рішення. І зараз єдиний варіант підшвидшити – це звернутися до ініціатора альтернативного, відкликати його і голосувати той, який є консенсусним. Іншого варіанту немає. Тому, друзі, зараз рішення прийнято правильне. Ми вітаємо те, що спікер чує заклик "Голосу" рухатися по Регламенту. Дякую. Радіна Анастасія Олегівна. Один від фракції. Ще раз попіднімайте руки, колеги. Колеги, я хочу подякувати Голові Верховної Ради України за зважене рішення. Ми маємо зараз говорити виборцям і суспільству правду. Нам потрібно ухвалити два рішення. Перше рішення по поверненню антикорупційного законодавства. І друге рішення щодо Конституційного Суду. Ухвалення лише одного рішення, колеги, це брехня. Його скасує Конституційний Суд негайно. Ми будемо діяти чесно. Дякую. Шановні колеги, нам важливо, щоб цей закон потім ніхто не казав, що був прийнятий з порушенням процедури і не оскаржувався б знову в Конституційному або в будь-якому іншому суді. Позиція парламенту сьогодні була продемонстрована, коли ми голосували за скорочення строків. Я впевнений, коли ми будемо голосувати за цей закон і за основу, і в цілому, ми побачимо ще й кращий результат. Дякую. Переходимо до розгляду питань.

Вам запропонований до розгляду проект Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (реєстраційний номер 4135). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Дякую. До слова запрошується голова Національного агентства з питань запобігання корупції Новіков Олександр Федорович.

Шановні народні депутати, ми всі стали свідками того, що сьогодні антикорупційна система держави знаходиться в тотальній небезпеці. Від її збереження та розвитку сьогодні залежить наша репутація на міжнародній арені і, що набагато важливіше, залежить довіра громадян. У такий час антикорупційна стратегія має засвідчити: у країни є чіткий план боротьби з корупцією, є чітке розуміння того, як побудувати систему, не сумісну з практиками корупціонерів. Є принаймні три причини, чому ухвалення антикорупційної стратегії – абсолютно необхідний крок для України. По-перше, це "здоровий" бюджет. За нашими підрахунками, реалізація стратегії дозволить зекономити до 200 мільярдів гривень щорічно. Лише завдяки заходам впровадженим на митниці економія сягатиме щонайменше 50 мільярдів гривень щорічно. Ви чудово знаєте, наскільки ці кошти зараз важливі для добробуту громадян, голосуючи проект Державного бюджету на 2021 рік. По-друге, у стратегії враховані інтереси всіх зацікавлених у боротьбі з корупцією сторін. Ми провели численні консультації з громадянами, антикорупційна стратегія пройшла процес погодження 37 органами влади, серед яких 12 міністерств. Ми обговорили та узгоджували документ з усіма зацікавленими сторонами з кінця червня до середини вересня. Саме тому антикорупційна стратегія допоможе згуртувати всі органи влади і забезпечити їхню командну роботу в боротьбі з корупцією. По-третє, сфера на подолання корупції, в якій концентрується стратегія, визначена після дослідження думки громадян і бізнесу. Загалом це вісім ключових сфер. Серед яких: охорона здоров'я, сектор оборони і боротьба з незаконним будівництвом. Після того, як ми в НАЗК розробили антикорупційну стратегію, її було схвалено урядом та підтримано Національною радою з питань антикорупційної політики. Сьогодні антикорупційна стратегія – це шанс не втратити надію на Україну без корупції. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань антикорупційної політики Радіна Анастасія Олегівна. Доброго дня, шановні колеги. Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроект за реєстраційним номером 4135 і рекомендує Верховній Раді ухвалити цей законопроект за основу. Чому це важливо, колеги? Ми з вами дуже часто скаржимося, що у нас немає погоджених стратегічних документів, ми дуже часто скаржимося, що у нас немає узгодженостей в діях різних гілок влади для досягнення стратегічних цілей. Так от стратегія антикорупційна – це зараз наша можливість визначити, куди ми рухаємося, що ми робимо, як для досягнення загального результату злагоджено працюють всі гілки влади. Ця стратегія дає відповідь на питання, як ми долаємо корупцію в ключових сферах. Що ще більш важливо, колеги, нарешті ця стратегія дає відповідь на питання не тільки як посадити, але як не допустити корупції. Власне, про що конкретно ми говоримо в цій стратегії: електронні послуги для громадян і бізнесу, антикорупційний компонент в освіті, реформа конфлікту інтересів, судова реформа, прозора система оцінки якості роботи прокурорів, ризикоорієнтований державний нагляд за бізнесом, що фактично означає не чіпати "білий" бізнес. Далі, колеги, автоматизація на митниці, автоматизація в податковій, єдиний електронний містобудівний кадастр. Все це ті завдання, які ми зможемо злагоджено виконати, якщо зафіксуємо що і коли для цього мають зробити всі гілки влади: парламент, виконавча влада. Дуже прошу, колеги, підтримати і зараз дати суспільству, і світу чіткий сигнал, що Україна лишається на завданні боротьби з корупцією і чітко говорить, як і коли це буде зроблено. Дякую дуже, колеги. Запишіться: два – за, два – проти, на виступ.

Шановні колеги, Закон про НАЗК був схвалений у жовтні 2014 року. Тобто парламент набував свої повноваження і фактично відразу за попередні 5 років від початку роботи попереднього парламенту скликання ми створили оцю всю антикорупційну архітектуру. НАЗК був дуже важливою ланкою в ній. Далі було НАБУ, далі був САП, далі був Антикорупційний суд. І фактично це були незалежні структури, на яких базувалися нові підходи до боротьби з корупцією в Україні, абсолютно погоджені з нашими міжнародними партнерами, які забезпечували унікальний для України рівень прозорості. Тому що до того ніхто не бачив статків чиновників публічно і прозоро, які треба було постійно декларувати в процесі навіть купівлі чогось. Ми декларуємося вже понад 5 років. Ми всі пройшли повні перевірки декларацій. І за останній рік під егідою і під соусом того, що ми хочемо посилити боротьбу з корупцією, ми бачимо якраз вбивство цієї антикорупційної архітектури. Ми бачимо про те, як знищують зараз НАБУ і його незалежність, як намагаються взяти САП під контроль. Ми бачимо про те, як вдало сьогодні Конституційний Суд приймає рішення. Ми впевнені, що вони погоджені були з Офісом Президента. І про це говорить не тільки опозиція. І сьогодні вкрай важливо вийти з цієї кризи, в яку фактично завели спільно влада разом з Конституційним Судом. І ця криза сьогодні обговорюється всіма, і однозначно український народ підтримує відновлення сьогодні декларування. Ми вимагаємо зараз, щоб все-таки нам видали підписні листи, і ми змогли провести негайно позачергову сесію, і ухвалити закон, який підписали всі керівники фракцій і який є здоровим компромісом. Дякую Голові Верховної Ради за цей компроміс. Ми вимагаємо, щоб це негайно сьогодні було схвалено і щоб така сесія була проведена. І, звичайно, стратегію ми будемо голосувати, тому що справді нам важливо сьогодні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Веніславському Федору Володимировичу, фракція "Слуга народу". Шановна президія, шановні народні депутати! Дійсно, сьогодні України перебуває в достатньо цікавій ситуації, яка викликана сумнозвісним рішенням Конституційного Суду України про скасування антикорупційного законодавства. Сьогоднішня стратегія, яка пропонується для прийняття за основу, вона якраз має стати чітким сигналом, тому що Україна має чітке розуміння незворотності шляху в боротьбі з корупцією. Стратегія може викликати певні запитання, але ми її сьогодні приймаємо за основу. Якщо в когось з народних депутатів України будуть пропозиції, я думаю, що ми їх у спокійному режимі зможемо виправити між першим і другим читанням. Але ми сьогодні зобов'язані ухвалити її за основу для того, щоб показати чіткий сигнал незворотності курсу України в боротьбі з корупцією. Стратегія передбачає цілісні і комплексні заходи щодо запобіганню такому негативному явищу, яке не сприймається практично всіма громадянами України. І тому я прошу вас підтримати цю стратегію. Фракція "Слуга народу", я думаю, буде голосувати "за". Дякую.

Шановні народні депутати! Фракція "Опозиційна платформа – За життя" за боротьбу: а) з корупцією як з явищем (просто ми не чуємо цих пропозицій від влади) і б) за боротьбу з корупціонерами. Але в рамках чинного, діючого законодавства, яке діє на території України, ну, ніяк не на території щодо консультацій від міжнародних партнерів. Законопроект, тобто стратегію боротьби з корупцією, ми будемо підтримувати в першому читанні, тому що це договір, план про наміри у вигляді закону, на основі закону, який бере на себе зобов'язання НАЗК щодо її виконання у формі внесення окремих законів, підзаконних актів, направлені на боротьбу з корупцією. Ми будемо підтримувати. Є зауваження до цієї програми, і, по суті, допрацювавши між першим і другим читанням, вона може придбати більш-менш форму, яка буде направлена дійсно на боротьбу з корупцією. Ми будемо підтримувати, голосувати "за" в першому читанні. Будь ласка, народний депутат Лозинський Роман Михайлович, фракція політичної партії… Юрчишин, будь ласка. Шановні колеги, насправді надзвичайно важливо переводити роботу держави на стратегічні рамки, коли ми перед тим, як кидаємо в, перепрошую, турборежим, чітко розуміємо, яка мета прийняття рішення. Що таке антикорупційна стратегія? Це базовий документ, який дає можливість наперед передбачити, де є проблеми, які пропонуються механізми рішення, але, що найголовніше, за що відповідає Кабінет Міністрів, за що відповідає Верховна Рада, за що відповідають правоохоронні органи. Фактично сьогодні ми укладаємо антикорупційний план для країни. Єдиний раз приймався такий план у 14-му році, і саме тому ми з вами отримали антикорупційну інфраструктуру, яка дозволила, зокрема, і здобути безвіз. На нас зараз важлива відповідальність: чи здатні ми працювати стратегічно, чи ні. Насправді ми маємо дуже хороший приклад, коли до розроблення цієї антикорупційної стратегії долучені всі органи виконавчої влади, судової гілки влади, правоохоронних органів, громадські організації і міжнародні партнери теж дуже позитивно її оцінили. Тому я дуже сподіваюся, що в такий складний період часу, коли взагалі під питання суспільства поставлено, а чи бореться Верховна Рада з корупцією, ми таки об'єднаємося і приймемо антикорупційну стратегію якнайшвидше. Ну, а всі, хто не проголосує, видно, мають корупційні ризики і не готові за них відповідати. Дякую.

Антон Поляков, Чернігівщина, депутатська група "За майбутнє". Шановний пан Новіков, дійсно, дякую вам, ви співпрацюєте з парламентарями. Але я вичитав вашу стратегію і, чесно кажучи, напроти кожної проблеми у нас що пишеться: впроваджено, забезпечено, спрощено, скасовано, здійснено, розроблено, утворено, завершено, запроваджено, мінімізовано, унеможливлено, зменшено, розмежовано, налагоджено, проведено, надано, розроблено, прийнято, передбачено, вдосконалено, переглянуто, усунуто, вирішено, створено, встановлено, визначено, оприлюднено, звужено. Це не стратегія – це реферат. Ви мені скажіть, що вам заважає зараз посадити тих корупціонерів, які навіть зараз тут серед нас сидять у цьому залі? Що вам заважає? Мільярди виділяються на антикорупційні органи. Ми проголосуємо за цю стратегію, якщо вона дійсно вам допоможе, адже вже скільки цих органів створили. Ще які треба створити органи, щоб дійсно ви почали працювати? Дякую за увагу. Будь ласка, Наливайченко Валентин, "Батьківщина". Шановні народні депутати, шановні громадяни України, в той час, як топ-корупція, простіше кажучи, щури, топ-корупціонери гризуть корабель України, в цьому парламенті йде нечесна гра. Хто та особа, особи, які ззовні блокують зараз розгляд, а головне ухвалення Закону про повне і тотальне повернення електронного декларування? Раз. Друге. Безумовне звільнення з посад будь-якої особи, яка внесена в реєстр корупціонерів, але тут і зараз. Поверніть чесні правила в цей парламент! Голосуймо не тільки за стратегію і не стільки за стратегію, скільки за конкретні кроки, конкретні покарання конкретних топ-корупціонерів! Не буває доброчесності без очищення і не буває справедливості за за відсутності… без відповідальності і невідворотності покарання. Ось в чому наша мета. Ось в чому позиція фракції "Батьківщина". Я звертаюся до всіх, вертаймось і голосуймо за законопроект… Дякую. "Довіра", Арешонков Володимир Юрійович. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Шановні колеги! Шановний пане Голово! Безперечно, позиція депутатської групи "Довіра": це надзвичайно важливий законопроект. Да, викликає певні дискусії. В першу чергу тому, що ми, Верховна Рада, як найвищий законодавчий орган, створили за попередні роки, дійсно, все необхідне для того, щоб система функціонувала, щоб ті органи, які були створені для боротьби з таким ганебним явищем, як корупція, на всіх рівнях мали для цього всі необхідні важелі. Але, безперечно, координація діяльності окремих органів, регулювання окремих норм законодавства – це вимога часу. Тому ми розуміємо авторів із самою ідеєю створення такої загальної концепції

Ставлю на голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (реєстраційний номер 4135). Будь ласка, зайдіть, народні депутати, до зали.

Всі готові голосувати?

Дякую. Ні, ставлю скорочення строків. Ставлю на голосування пропозицію, згідно частини другої статті 116 про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 4135. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-270 Рішення прийнято. Дякую.

Зняти з сьогоднішнього розгляду мається на увазі. Немає заперечень? Немає, дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Руслан Олексійович. Шановні колеги, ставиться розгляд законопроекту реєстраційний номер 4131: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю. Шановні колеги, я ставлю на голосування розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Разумкову Дмитру Олександровичу. Ще раз усім добрий день. Шановні колеги, парламент завжди був і точкою стабільності, парламент завжди був і залишався точкою вирішення ключових питань для цієї держави, і парламент таким буде в подальшому. Парламент – це єдиний законодавчий орган в нашій державі, однак на нас з вами також покладені важливі функції, пов'язані з реалізацією контролю, контролю над різними напрямками діяльності, в першу чергу над виконавчою виконавчою владою. І все це є і передбачено Конституцією і Регламентом Верховної Ради України. Однак дуже часто ми стикаємося з тим, що приймаючи ті чи інші іноді дуже важливі закони для цієї держави, вони не в повному обсязі реалізують увесь той потенціал, який ми закладаємо як народні депутати України. Тому законопроект реєстраційний номер 4131 пропонує врегулювати багато питань, пов'язаних з тим, щоб і парламентські слухання були більш якісними та ефективними, і робота комітетів та їх вага прийнятті та контролі за рішеннями як виконавчої влади, так і тими, які були прийняті Верховною Радою України, була більш потужною та ефективною. І звісно, те, що покладено на нас як на Верховну Раду України: виконувати свої функції згідно Конституції та законів України. Я думаю, що цей законопроект важливий для того, щоб вкотре довести, що саме за нами зберігається парламентський контроль. І ми якісно його будемо виконувати. Я всім дякую і сподіваюсь на підтримку. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Віталійовичу Кальченку. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону (реєстраційний 4131), внесений народними депутатами України. Законопроект, як вказано в пояснювальній записці, підготовлений з метою побудови ефективної системи парламентського контролю в Україні та забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної Ради. Автори законопроекту шляхом внесення змін до відповідних законів пропонують передбачити строки подання до парламенту звітів, доповідей Генерального прокурора, Голови Служби безпеки України і Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Голови Національного банку України та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати, а також звітів, доповідей, інформації інших державних органів, посадових осіб, подання яких передбачено спеціальними законами, шляхом внесення змін до Закону про комітети, доповнення новими статтями Регламенту та викладення відповідних положень Регламенту в новій редакції. Комітет підтримає запропоновані зміни щодо парламентського контролю. Водночас у своєму висновку звернув уваги на окремі недоліки законопроекту, які, власне, у висновку викладені. Крім того, присутній на засіданні нашого комітету член Рахункової палати Іванова від імені Рахункової палати зазначила, що враховуючи зміни до Регламенту Верховної Ради, викладені в законопроекті, необхідним буде внесення відповідних змін

відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок, що не були предметом у першому розгляді, якщо про необхідність їх внесення буде зазначено у висновку цього головного комітету

Дякую, Сергію Віталійовичу. Шановні колеги, чи необхідне обговорення? Можемо голосувати?

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з врахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю (реєстраційний номер 4131). Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-323 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Дякую ще раз. Переходимо до наступного питання порядку денного... 4130. Зараз, одну хвилинку. Шановні колеги, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України (реєстраційний номер 4130). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-256 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякова Галина Миколаївна. Шановні народні депутати, я хочу подякувати шановному головуючому за ініціативу при підготовці цього законопроекту. Україна вже сьомий рік є державою, яка відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність із зброєю в руках,

в першу чергу стоїть сім'я і в першу чергу стоять діти. Проект Закону 4130 направлений на підтримку дітей, один з батьків яких загинув, захищаючи нашу країну. Ми маємо закріпити цю норму на законодавчому рівні, хоча у нас і діє Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", водночас непередбачено, що діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), помер, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність держави, забезпечується безоплатним харчуванням. Такими чином рішення про забезпечення безоплатним харчуванням цих дітей може бути прийнято тільки на розсуд органів місцевого самоврядування щодо навчальних закладів комунальної форми власності. Це призводить до того, що є нерівність соціального захисту таких дітей. Адже на практиці одні органи місцевого самоврядування приймають відповідне рішення, інші ігнорують цю проблему. Автори вважають, що норма цього законопроекту має бути закріплена на законодавчому рівні. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув на своєму засіданні 28 вересня законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув, (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України (реєстраційний номер 4130), поданий народними депутатами України Разумковим, Арахамією, Корнієнком та іншими народними депутатами України. Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту додаткова потреба для забезпечення 2 тисяч 709 дітей. Кількість дітей була обрахована за даними Міністерства у справах ветеранів. Я вдячна Міністерству у справах ветеранів, яке веде таку статистику. Відповідно до цієї статистики розмір коштів, який ми маємо виокремити на таке безоплатне харчування, становить близько 10 мільйонів 467 тисяч 576 гривень. У нас велике прохання включити ці цифри, до Кабінету Міністрів, у склад Державного бюджету. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не заперечує проти прийняття законопроекту і вважає, що прийняття проекту створить додаткові соціальні гарантії для зазначеної категорії дітей. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує цей законопроект. Міністерство у справах ветеранів підтримує прийняття законопроекту. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики не виявив корупціогенних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Міністерство фінансів визначає, що реалізація зазначеного законопроекту впливатиме на видаткову частину, цифру впливу вже було названо. Отже, комітет за результатами розгляду та обговорення вказаного законопроекту прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України в в першому читанні прийняти за основу і в цілому проект Закону 4130. Просимо підтримати рішення комітету. І ще раз вдячна за ініціативу шановному головуючому Верховної Ради. Дякую. Шановні колеги, необхідне обговорення? Давайте, в нас просто 5 хвилин до 12, давайте по одній хвилині кожна фракція, голосуємо і переходимо до позачергового засідання. Так? Так? 5 хвилин в нас до 12. Чи раніше оголосимо перерву? Тоді, шановні колеги, я прошу, запросіть народних депутатів до зали, щоб не було, як в минулий раз.

Шановні колеги, комітет рекомендує за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає, добре. Автор той же, да. Тоді голосуємо. Михайло Михайлович, ми ж домовилися, що голосуємо вже без обговорення. Я дякую вам за підтримку. Запросіть народних депутатів до зали, будь ласка, після цього ми переходимо до позачергового засідання.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням Прошу підтримати та проголосувати.

За-321 Рішення прийнято. Микола Миколайович, ви не того поздоровляєте, це мій законопроект. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей (реєстраційний номер Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, переходимо до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстраційний номер 4000) в першому читанні. Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України розгляд питання проводиться за процедурою повного обговорення. Відповідно до Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання: доповідь заступника голови Комітету з питань бюджету Трухіна Олександра Миколайовича – до 5 хвилин; відповідь представника комітету на запитання – до 3 хвилин; виступ міністра фінансів України Сергія Михайловича Марченка відповіді міністра – до 3 хвилин; виступ Голови Рахункової палати Валерія Васильовича Пацкана – до 5 хвилин; виступи представників депутатських фракції і груп – до 21 хвилини; виступи народних депутатів – до… (Шум у залі) 3 хвилини – до 21-ї. Сім фракцій, груп – до 3 хвилин. Все по стандартній процедурі. Після цього виступи народних депутатів – до 9 хвилин, після цього голосування за основу, і після цього одразу голосування в цілому. Немає заперечень? Дуже добре.

До розгляду у першому читанні відповідно до статті 156 Регламенту комітет ґрунтовно опрацював законопроект з урахуванням висновків Рахункової палати і Головного науково-експертного управління. Проект бюджету на 2021 рік розроблено з урахуванням урядових законопроектів 4100 – щодо змін до Бюджетного кодексу і 4101 – щодо змін до Податкового кодексу. Отже, такі законопроекти належить розглядати і приймати взаємоузгоджено. У листі-висновку комітету наведено і узагальнено аналіз положень і показників законопроекту, включаючи порівняння з поточним роком та оцінкою відповідності нормам Бюджетного кодексу та іншим нормам законодавства. При підготовці законопроекту до першого читання бюджетний комітет за участю Міністерства фінансів і Рахункової палати опрацював пропозиції народних депутатів і комітетів, які зведені в узагальнену таблицю і мають у собі кількість правок дві Деякі пропозиції не відповідають регламентним вимогам щодо дотримання їх збалансованості. Також окремі народні депутати подали лише формально збалансовані правки та пропозиції. Тому що запропоновані джерела для додаткових видатків не підтверджуються належними розрахунками і відповідно не можуть вважатися реалістичними. Окремі пропозиції містять зміни до інших законів, хоча, відповідно до Регламенту, законопроект про Державний бюджет не може містити положень, які вносять зміни до інших законопроектів. За попередньою оцінкою, для врахування поданих пропозицій загалом потрібно було близько 1,5 трильйони гривень. За підсумками проведеної роботи комітетом підготовлено проект Постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до законопроекту та таблиця пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи. Комітетом пропонується врахувати повністю або частково одну тисячу 276 правок та відхилити одну тисячу 175 правок. Насамперед запропоновано підтримати пропозиції щодо уточнення або виключення окремих положень законопроекту для узгодження з нормами Бюджетного кодексу, зокрема, в частині необхідності визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподілу нерозподілених видатків на державні капітальні вкладення на підставі рішення відповідної міжвідомчої комісії, а також забезпечення парламентського контролю щодо розподілу коштів за деякими бюджетними програмами. Також враховано окремі пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на окремі програми та заходи у сфері медицини, освіти, науки, соціального захисту, культури та спорту, функціонування закордонних дипломатичних установ, надання державної підтримки сільгоспвиробникам, утилізацію твердого ракетного палива та реалізацію державних інвестиційних проектів та деяких інфраструктурних проектів. При цьому пропозиції народних депутатів щодо передбачення окремих субвенцій місцевим бюджетам запропоновано вирішувати в межах передбаченої субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що дасть можливість народним депутатам залучитися до визначення відповідних напрямків та цілі використання даної субвенції. Джерелом покриття додаткових видатків передбачається збільшення окремих доходів та перерозподіл видатків за деякими програмами. Водночас пропонується доручити уряду до другого читання ретельно опрацювати питання щодо: підвищення державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави; збільшення надходжень від приватизації державного майна з відповідним зменшенням державних запозичень і граничного обсягу державного боргу; збільшення окремих видатків за поданими пропозиціями, виходячи з наявних фінансових ресурсів бюджету та оцінки обґрунтованості додаткових потреб у бюджетних коштах; належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників; погашення заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електроенергії, а також врегулювання розрахунків по "зеленій" енергетиці. Крім того, у проекті постанови доручається уряду при підготовці законопроекту до другого читання додатково доопрацювати відхилені пропозиції народних депутатів та комітетів Верховної Ради у відповідній таблиці пропозицій. Враховуючи зазначене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому підготовлений комітетом проект Постанови 4000-П щодо висновків та пропозицій до законопроекту. Прошу підтримати рішення комітету. З прийняттям зазначеної постанови законопроект про Державний бюджет на 2021 рік буде вважатися прийнятим у першому читанні. Необхідно наголосити, що прийняття такого рішення по суті розблокує подальше доопрацювання проекту державного бюджету та надасть можливість уряду підготувати його до другого читання з урахуванням бюджетних висновків Верховної Ради. Дякую за увагу.

Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача. Хвилина – на запитання, до 2 хвилин – відповідь. Прошу передати слово Цабалю Володимиру. Доброго дня, шановні колеги. В мене одне конкретне запитання. Ми знаємо, що медицина, згідно Бюджетного кодексу, має фінансуватись на рівні 5 від ВВП. Зараз дійсно був збільшений відсоток фінансування, але це все ще 4,2 відсотка, ми не дотягуємо до 5 відсотків. В тих правках, які були прийняті, і в тих дорученнях, на жаль, правки різних колег з різних фракцій по збільшенню добре, що є хоча б доручення уряду з цього питання. Відповідно у мене питання до вас. Який ваш прогноз, бачите ви те, що уряд зможе збільшити все-таки це фінансування, чи це більше така формальність, що ми дали доручення уряду, а уряд реально не готовий збільшувати видатки на медицину? Дякую. Дякую, шановний колего, за дуже змістовне запитання. Ви знаєте мою особисту позицію щодо виконання всіх норм закону, котрі у нас прийняті в стінах Верховної Ради, і я вас підтримую, що ми повинні фінансувати всі ті заходи, котрі є і не тільки по медицині, в повному обсязі відповідно до норм закону, котрі є у нас прийняті. Тому ми подали з вами разом доручення і будемо надіятись на те, що Міністерство фінансів зможе теж знайти додаткові кошти для того, щоб виконати ці норми. Але хочу зазначити, що міністр фінансів і так знайшов можливість збільшити бюджет, те, що ви зазначили, більш ніж на 27 процентів щодо фінансування медицини.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". У мене наступні кілька запитань. Перше. Станом на 1 листопада Державний бюджет 2020 року не виконується майже на 8 мільярдів гривень, дохідна частина. В проекті бюджету на 2021 рік заплановано зростання майже на 100 мільярдів. Після доопрацювання ще плюс 20 мільярдів з'явилося дохідної частини. Наскільки ви вважаєте все це обґрунтованим, і чи цей бюджет не є просто мильною бульбашкою, яку держава насправді не буде здатна забезпечити? Це питання номер один. Питання номер два. Під час доопрацювання ми бачимо, що не змінились цифри по силовиках, вони знову-таки демонструють велике зростання. При цьому цифра по Міністерству оборони то знов-таки залишилась, якою і була, як пропонував Кабінет Міністрів, тобто зі зменшенням. Що ви думаєте, ми маємо зробити як парламент, щоб виправити цю ситуацію? Як ви бачите пріоритети в цьому питанні? Дякую. Дякую за два змістовних запитання. Перше запитання і дуже коротка відповідь. Да, вважаю реалістичним, за нього голосував на комітеті і буду голосувати у залі. Вважаю, що й усі ті показники, котрі були надані Міністерством фінансів та всіма профільними міністерствами, котрі приймали участь у формуванні цього держбюджету, були доопрацьовані в рамках комітету і комітетської роботи разом з вами також. Тому вважаю, що ми виконаємо цей держбюджет, а може, навіть і покращимо показники, тому що є дуже гарні макроекономічні тренди, котрі можуть допомогти нашій країні перевиконати навіть ці показники. Щодо заробітних плат, хочу зазначити, що у нас не виконується не тільки по першому питанню, колеги, норма по медицині. У нас, наприклад, є окремі позиції по силових відомствах, таким, наприклад, як прокуратура. Ви знаєте, що не виконується норма по них і по їх заробітним платням. Тому я вважаю, що по окремих категоріях треба ще й доопрацьовувати це питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час вичерпаний. Дякую. Олександр Миколайович, До слова запрошується Сергій Михайлович Марченко, міністр фінансів України. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати, шановні українці! 14 вересня уряд вчасно подав до Верховної Ради України проект Державного бюджету на 2021 рік, як це визначено Конституцією та Бюджетним кодексом. Проект є цілком збалансованим і реальним до виконання. Це не просто фінансовий кошторис. Це інструмент розвитку і зростання країни. У бюджеті передбачено достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави. Крім платників податків будуть використані ефективно кошти на результат, принесуть користь людям і економіці. Ми зможемо впоратись з коронакризою, забезпечити фінансову стабільність, відновити економіку та підвищити добробут громадян. Це бюджет можливостей для подальшого розвитку. Він створює основу для проведення необхідних трансформацій, що зроблять нашу країну успішною, а економіку сильною у середньостроковій перспективі. Народними депутатами, фракціями, групами та комітетами було надано більше 2 тисяч пропозицій до проекту Державного бюджету на 2021 рік, що по суті складає орієнтовно ще один такий бюджет. У тісній співпраці Міністерства фінансів з народними депутатами та парламентськими комітетами робочою групою бюджетного комітету було напрацьовано пропозиції, що знайшли своє відображення у проекті Постанови Верховної Ради України про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік.

З метою продовження реформування правоохоронних органів ми будемо шукати можливості для вирішення питання заробітних плат прокурорів. І до етапу другого читання також будемо шукати можливості для всіх інших правоохоронних органів. Мінфін ґрунтовно опрацює всі правки і пропозиції народних депутатів та намагатиметься врахувати їх, виходячи з пріоритетів видатків та можливостей дохідної частини бюджету. Схвалення сьогодні проекту Постанови Верховної Ради про висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 21-й рік дозволить нам якісно опрацювати зазначені ініціативи, підготувати і вчасно подати до Верховної Ради проект держбюджету для другого читання. Я вдячний народним депутатам України за конструктивний діалог і розуміння важливості і збалансованості бюджету. Маємо виходити з наявних можливостей і стану економіки, тому прагнемо, щоб всі видатки були підтверджені реальними доходами. Маємо спільну мету: вийти на фінансовий документ максимальної якості. Від нас цього чекають люди, чекають наших дій і рішень, які дозволять реально відчути і забезпечити розвиток економіки нашої країни, зростання заробітних плат, підвищення добробуту. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую, Сергію Михайловичу. Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача. Регламент до 3 хвилин. Божик Валерій Іванович. Скажіть, будь ласка, пане міністре, чи відома вам ситуація щодо фінансування потреб правоохоронних органів, зокрема прокуратури, що склалася у зв'язку з визначення прожиткового мінімуму в межах тисячі гривень? І в зв'язку з цим, які заходи ви збираєтеся вживати? дякую за запитання. Дійсно, в нас є об'єктивна можливість шукати можливості збалансованого проекту бюджету, тому до етапів доопрацювання до другого читання ми будемо, як я вже зазначив у своїй доповіді, враховувати необхідність проведення реформи правоохоронних органів, у тому числі прокуратури. Я думаю, що ми будемо шукати додаткові можливості для забезпечення таких потреб. Дякую.

Дякую. У мене два конкретних запитання. Перше. Чому все ж таки недостатнє фінансування армії, а натомість зростає фінансування саме на Офіс Президента, на ДУС і на ДБР? І попередній виступаючий говорив, що мають виконувати Закон про підвищення зарплат прокурорам, по ДБР, але чомусь забувають про медиків, чомусь забувають про освітян і чомусь забувають про науковців. Тобто скільки ви ще будете відкладати виконання Постанови по збільшенню заробітних плат освітянам №822, яке ухвалило ще попередня влада в 2019 році? Тобто коли буде виконання Закону "Про освіту"? Дякую. Дякую за запитання. Ми будемо максимально шукати можливості і ресурс для того, щоб забезпечити виконання передбачених вами заходів і шукати для цього можливості, в тому числі у сфері освіти, науки, і згадані вами напрямки щодо підтримки і оборонної сфери також знайдуть свою підтримку на етапі доопрацювання до другого читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці Васильченко Галині Іванівни, фракція політичної партії "Голос".

Перше запитання. Чи дійсно ви вірити в те, що ті внутрішні запозичення на українському ринку, якими планується фінансування державного бюджету, його дефіциту, точніше, що вони реалістичні? Чи дійсно ви вірити в те, що в громадян України і в українського бізнесу є стільки грошей, щоб позичити державі більше ніж це було всі попередні роки, навіть в 18-му і в 19-му році? А друге запитання наступне. Я пам'ятаю, коли ви тільки подали цей проект бюджету, всі були не дуже довольні, що там на третину збільшується фінансування Офісу Президента, і в тому числі з ОП казали, що вони були не в курсі, і ця сума буде зменшена? Так-от жодна правка по зменшенню фінансування Офісу Президента не прийнята, залишилось збільшення на одну третю. Дякую. Щодо першого запитання. У нас є можливості відповідно до Бюджетного кодексу здійснювати заміщення внутрішніх джерел запозичення за рахунок зовнішніх і приватизації. І ваше зауваження є слушним, і я думаю, на етапі доопрацювання ми за рахунок зовнішніх джерел запозичень збільшимо в цілому запозичення і зменшимо за рахунок внутрішніх джерел запозичень. Щодо запитання фінансування Офісу Президента. Я думаю, на етапі другого читання ми також знайдемо можливості щодо оптимізації видатків. Дякую. Дякую, Сергій Михайлович, будь ласка, сідайте. До слова запрошується Голова Рахункової палати Валерій Васильович Пацкан.

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати, члени уряду та запрошені! Рахункова палата здійснила аналіз експертизи проекту Державного бюджету на 2021 рік і затвердила відповідні висновки та пропозиції, які надані Верховній Раді. Зупинюсь на деяких з них. Перше. Уряд прогнозує зростання економіки на 4,6 відсотка. Це досить оптимістично. Враховуючи ситуацію, яка склалась, є ризики, що таке зростання не буде досягнуто. Карантинні обмеження до кінця року триватимуть, статистка демонструє збільшення кількості хворих на COVID-19 як в Україні, так і в світі. Триває рецесія в промисловості і інших галузях. Зменшилось кредитування економіки на притік іноземного капіталу, суттєво скоротились капітальні інвестиції, і це призведе до ненадходження доходів у визначених бюджетом обсягах. Друге. Уряд пропонує на півроку "заморозити" розмір прожиткового мінімуму у сумі 2189 гривень. Водночас фактичний його розмір становить 3763 гривні. Це в 1,6 рази перевищує розмір визначених урядом на грудень поточного року. Рахункова палата неодноразово наголошувала на зміні підходів до формування розміру прожиткового мінімуму. Передбачено зростання доходів на 9,4 відсотка. Однак реально, за нашими оцінками, зменшення на 2,2 відсотка порівняно з очікуванням на цей рік. Четверте. Рахункова палата знайшла додаткові резерви за чотирма джерелами доходів загалом на 20,6 мільярда гривень. Зазначу, що три з чотирьох пропозицій, врахованих Комітетом з питань бюджету, у наданих вам висновках до проекту цього бюджету. П'яте. На жаль, передбачено реальне зменшення видатків споживання і розвитку. При доопрацюванні проекту необхідно звернути увагу на формування окремих видатків. Зупинюся на деяких з них. Тема, яка дуже хвилює українців – боротьба з епідемією. На це передбачено 19,4 мільярда гривень, з яких 2,6 мільярда на проведення вакцинації. Ми бачимо ризики закупівлі за завищеними цінами медичних товарів та недостатньо досліджених вакцин. У разі продовження карантину витрати на боротьбу з епідемією та її наслідками можуть зрости. Щодо соціальної сфери. На виплату пільг і житлових субсидій передбачено на 561 мільйон гривень менше ніж у 2020 році. При цьому оголошено про суттєве підвищення цін на газ вже з листопада місяця цього року. Це призведе до подорожчання житлово-комунальних послуг і збільшення кількості отримувачів субсидій, а, отже, запланованих видатків. 147 мільярдів гривень планується спрямувати на дороги. Розвиток і утримання доріг передбачено переважно за рахунок коштів, залучених Укравтодором під державні гарантії. Шосте. 6 відсотків ВВП або 270 мільярдів – дефіцит державного бюджету. Це вдвічі більше межі встановленої у Бюджетному кодексі. Можна порівнювати дефіцит бюджету і співвідношення боргу до ВВП в Україні та з іншими країнами, але при цьому треба порівнювати також середню вартість і термін запозичень. Наші запозичення дорожчі і коротші. Частка державних запозичень – 39 відсотків всіх фінансових ресурсів Державного бюджету. Сьоме. На виплату боргів передбачено третину витрат державного бюджету, майже 620 мільярдів гривень. Тільки на обслуговування державного боргу піде кожна сьома гривня. Обсяг державного і гарантованого державного боргу загалом зросте до 2,9 трильйона гривень, майже 65 відсотків ВВП, що перевищить встановлену у Бюджетному кодексі межу. Восьме. Частка самодостатніх бюджетів зменшиться до 25 відсотків. Тобто результатом реформи децентралізації стало не деклароване отримання самодостатніх громад, а штучне укріплення адміністративно-територіальних одиниць. Шановні народні депутати, Рахункова палата готова продовжити співпрацю з підготовки якісного кошторису на 2021 рік. Дякую за увагу. Дякую, Валерій Васильович. До вас запитання не буде. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Кожна фракція та група буде мати до 3 хвилин на виступ.

Кіссе Антон Іванович. Батенко Тарас Іванович. Шановні колеги, перше, що ми хочемо сказати, це те, що ми повинні розв'язати кілька проблем, які сьогодні нам при компромісі, який ми почали вчора при голосуванні, так і не розв'язали, це питання ФОПів. Я вважаю, що ми це питання не повинні затягувати, а знайти у себе силу і мужність повернутися до нього найближчим часом, до цього питання. На прохання ФОПів почати розглядати законопроект 3853-1. Це петиція була, яка набрала 25 тисяч підписів громадян. І як петиція вона розглянута має бути в 10-денний термін у Верховній Раді України, і почати розглядати це питання сьогодні чи на найближчому пленарному засіданні. Друге. Це питання "євробляхів". Я вважаю, що теж питання компромісу. Є напрацьовані законопроекти – 3704. Люди від нас чекають так само нагального рішення. Друзі, щодо бюджету. Чого ми хочемо? Ми хочемо, щоб цей бюджет був насамперед бюджетом життя, а не смерті, і не бюджетом виживання. Ми хочемо чітке зобов'язання уряду підняти обсяги прожиткового мінімуму для всіх груп населення до рівня фактичного прожиткового мінімуму, який розробило і обрахувало Міністерство соціальної політики. Аналогічно ми хочемо по мінімальних пенсіях. Ми хочемо, щоб відповідно медики мали достойну заробітну плату в умовах пандемії. Ми хочемо обов'язкове державне страхування на випадок захворювання на COVID для працівників державних і комунальних закладів як в закладах медичної охорони, так і закладах освіти. Ми хочемо, щоб уряд зупинив подальший наступ на фінансові ресурси місцевих бюджетів. І тут у нас питання до уряду, до профільного міністерства і до Прем'єр-міністра України, зберегти механізм зарахування до місцевих бюджетів акцизу, акцизного податку з виробленого в Україні пального і ввезеного на митну територію пального, що в останні роки було вагомим ресурсом для фінансування ряду соціальних програм та здійснення капітальних видатків органів місцевого самоврядування. Це 13,5 відсотка – акцизний податок. Ми, як ви пам'ятаєте, минулого року, коли боролися з цією позицією і з урядом дискутували, парламент солідарно відстояв цю позицію і зберіг його для місцевих податків. І це фактично було одним з головних рятівних коліс для місцевих бюджетів. Ми хочемо побачити у бюджеті відповідні компенсатори втрат доходів місцевих бюджетів. Ми хочемо, щоб місцеві бюджети не позбавляли фінансового ресурсу від сплати за землю, яка мала йти у місцеві бюджети через Укрзалізницю. Невеликою перемогою депутатського корпусу є рішення профільного комітету повернути до держбюджету субвенцію на соціально-економічний розвиток у сумі 7 мільярдів гривень. І ми хочемо, що уряд врешті найшов в собі сили, вміння і розум опанувати ситуацію з пандемією і жорсткою економічною кризою, і дослухатися до позиції депутатів, щоб цей бюджет був бюджетом надії для мільйонів наших співгромадян. У такий ситуації, якщо уряд дослухається до наших позицій, ми готові підтримати бюджет у першому читанні. Дякую.

Шановні колеги, сьогодні ми почули дуже багато різних як позитивних речей, які є в цьому бюджеті, так і не зовсім позитивних, так і таких, яких ще важко зрозуміти. Але я не хочу насправді зараз концентруватися і казати, де і кому грошей не додали, а де зробили добре, де погано. Ми про це вже дуже багато говоримо з тих пір, як уряд подав бюджет. А я хочу взяти більш таку глобальну перспективу і подумати, а чи правильно ми як Україна, чи правильно уряд рухається довгостроково з точки зору бюджетної політики? Якщо ми подивимося на дефіцит – 270 мільярдів – це дуже велика сума. Нам 2-3 роки до того вдавалося втримувати його на рівні 2-3 Так цього року ми його збільшили до 7,5. Я навіть сам був за те, щоб було 5-6 відсотків, але це планувалося як одноразова акція. На жаль, ми бачимо в цьому проекті, що уряд і на наступний рік, не зважаючи на економічний ріст,

Уряд це виправдовує тим, що нібито так всі західні країни зараз роблять, і криза не закінчилась. І це правильно. Дійсно, всі західні країни так роблять, і криза не закінчилась, і держава має компенсувати падіння приватного сектору за рахунок держави. Але чи вірний цей шлях для України? Я вважаю, що враховуючи нашу специфіку, цей шлях не вірний для України. Чому? І на це є п'ять причин. По-перше, держава не так ефективно використовує гроші в Україні, як на Заході, коли держава тратить 100 гривень за рахунок, вибачте, відкатів корупційних ризиків. Ці гроші менше збільшують економіку ніж на Заході. По-друге, в нас ще свіжа пам'ять неконтрольованого росту державних видатків, що вело до збільшення інфляції. Нам потрібно хоча би 10 років пожити з інфляцією 3-5 відсотків, щоб ми могли 2 роки підряд або 3 роки підряд мати такий високий дефіцит. По-третє, у нас немає послідовної податкової і бюджетної політики, бо на Заході, коли уряд збільшує дефіцит, він думає на 5 років вперед. Бо коли навіть виборці вибирають не їх, вони згадують це. А в нас уряд не думає на 5 років вперед, і вони лишають проблеми попередникам. І по-четверте, в нас більш гнучкі умови. Бізнес здатний вивести державу з кризи за рахунок зменшення податків краще і легше, ніж це зможе зробити неефективна держава. І останнє. Наше боргове навантаження – 15 по процентах ми платимо. Навіть в Італії, де борг до ВВП 130 відсотків, вони платять 9 відсотків від доходів по процентах. Тому в нас ще досить великий рівень боргу. Тому фракція "Голос" не може голосувати за цей проект Закону про бюджет. Дякую за увагу.

Шановні колеги, дорогі українці! Шановний Прем'єр-міністр, я просив би, щоби ті народні депутати, які намагаються вирішити часто-густо лобістські проблеми, не заважали мені звернутися до Прем'єр-міністра. Я хочу наголосити, що судячи за проектом бюджету, він є особистою розпискою пана Зеленського у власній некомпетентності і дилетантстві. Я твердо переконаний, що українське прислів'я "до булави треба голови" зараз є яскравим тому демонстрацією. Судячи з проекту бюджету, Зеленський не збирається виконувати передвиборчі зобов'язання, а наступного року вже є екватор його президентської каденції. У Зеленського і уряду було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоби якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого від слова "зовсім". Ні ШВЛ, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним, в лікарнях українці залишилися сам-на-сам з цими проблемами. Я наголошую, це злочин, і ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже 200 померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях, померлих в лікарнях, бо немає кисню, вони задихнулися, захворілих, бо немає засобів захисту. І в бюджеті окрема програма, яка зобов'язує безкоштовні маски, безкоштовні тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, безкоштовні місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається "Велике "крадівництво", бо звідти вони крадуть. Я твердо переконаний, що за 72 години, і це моє звернення до Прем'єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з Феофанією, де рішення має прийняти пан Зеленський. І помістити тих, кому не вистачає місця в лікарнях. Але я твердо переконаний, так, як ми перемогли на місцевих виборах, ми переможемо COVID. Українці, все буде добре. Дякую.

Шановні колеги, я вважаю, що настав час припинити повне політиканство, підрахунок голосів та такі такі локальні маленькі свої війни, котрі проходять на теренах нашої України. Прийшов час або працювати разом, а не казати тільки про те, що ми хочемо та можемо. У вас був свій час працювати, країна бачила результати, дала свою оцінку. Тому, будь ласка, або долучайтесь і давайте дійсно плідні результати або "харе" казати якісь непонятні речі. Я вам скажу дуже простими словами. В бюджеті закладені гроші на децентралізацію і на боротьбу з коронавірусом. У нас, слава Богу, я вам кажу, дуже гарні результати по цифрах людей, котрі пережили захворювання щодо коронавірусу. Будь ласка, подивіться, що коїться в інших країнах світу. Гроші, закладені і на інфраструктуру, гроші закладені і на медицину плюсом, гроші закладені на армію. Гроші передбачено для всіх суб'єктів, котрі подавали свої бюджетні запити. Тому вважаю за потрібне об'єднати зусилля парламенту, показати, що дійсно є патріотично настроєні фракції, дійсно зібратись усім разом, чути один одного, працювати, обмінюватись досвідом. І до другого читання, якщо дійсно є ґрунтовні та змістовні пропозиції та дуже слушні думки моїх колег, долучитись. Я вважаю, що і Прем’єр-міністр, і міністр фінансів разом з нами тут, можуть це підтвердити, ми вийдемо разом дійсно на патріотичний та національний бюджет. Дякую. Дякую, шановний Руслан Олексійович. Попередній виступаючий згадував про цифри і успіхи. Давайте поговоримо про цифри. Дивіться, бюджет, по-перше, багато хто давав які епітети щодо його назви – бюджет тотальної бідності, спекулятивного капіталу і взагалі-то відсутності майбутнього. Тепер по цифрах. 270 мільярдів гривень – дефіцит бюджету, це просто нереальна цифра. І виходячи з того, що не виконується навіть нинішній проект бюджету. Потім далі друга, яка, на мій погляд, прсото вбивча цифра: 702 мільярди гривень – це додаткові зовнішні і внутрішні запозичення. Дві третіх дохідної частини бюджету, 66 відсотків ми позичаємо для того, щоб виконувати потім свої видаткові зобов'язання. А в наступному році як ми будемо жити? А в 23-му, в 25-му ми будемо 100 відсотків позичати дохідної частини бюджету для того, щоб виконувати елементарні речі хоча б по пенсіях. Потім далі, ви апелювали до п'ятого Президента. При них субсидії на рік виділяли 71 мільярд гривень, а ціна на газ була 8550. У вас зараз ціна на газ 9200, вона збільшилась, а на субсидії – 36,6 мільярда гривень, в 2 рази менше. Тому, коли ви до когось апелюєте по цифрам, то ви їх хоча б вивчайте. Я нікого не захищаю, але це об'єктивність і це факт: 9 мільйонів сімей отримали субсидії, зараз менше 3. Пішли далі. Це офіційні цифри. Рухаємось далі. 6 тисяч – мінімалка. Ви можете яку завгодно встановлювати мінімальну заробітну плату, поки ви не піднімете мінімальний посадовий оклад, який 2 тисячі 255 гривень. Ви що хоч робіть, але це має бути… перший тарифний розряд має бути 6 тисяч гривень. Тоді людина після податків і зборів отримає на руки 5 тисяч гривень, 5 з невеликими копійками.

спеціально порахував, з 11,2 мільйона пенсіонерів 63 відсотки пенсіонерів мають пенсії, які приблизно рівняються цій цифрі. Ось як будуть жити наші пенсіонери. Далі. Щодо пріоритетності бюджетної політики. Нам абсолютно неприйнятні ті пріоритети, які сьогодні є. Коли ми маємо падіння машинобудування, промислового виробництва, ми не можемо вкладати кошти на дороги, тому що там низький мультиплікативний ефект, низька віддача. Одне робоче місце не буде давати робочі місця в суміжних галузях 4-5 робочих міць. Ми за підтримку і за будівництво доріг. Але спочатку необхідно підтримувати машинобудування. Цим має займатись не "Опозиційна платформа – За а нинішній Кабінет Міністрів. А при вас, на жаль, машинобудування падає на 22 відсотки. Ну, і найголовніше – місцеві бюджети. Багато хто каже за бюджетну децентралізацію. Так для чого ви забрали земельний податок для "Укрзалізниці" з місцевих бюджетів? Зменшуються доходи місцевих бюджетів. Ми не будемо голосувати за такий бюджет. Дякую.

шановні колеги депутати! Павло Бакунець, депутатська група "Довіра", Львівщина, Жовківський, Яворівський райони. Насамперед зазначаю, що ми знаходимось з вами в бюджетному процесі і майже вчасно розглядаємо основний документ на наступний 2021 рік. Одразу скажу: цей документ далеко неідеальний, це бюджет виживання, а не розвитку нашої країни. В ньому однозначно не вистачає коштів і не закладено усіх видатків для зростання рівня рівня життя усім верстам населення в нашій країні. І в мене, і в моїх колег з депутатської групи "Довіра" є також багато запитань і зауважень до даного документу. Однак, підкреслюю, що депутатська група "Довіра" взяла активну участь в опрацюванні основного бюджетного документу на наступний рік. Ми внесли цілий ряд правок щодо збільшення чи відновлення видатків на різні галузі і на різні проекти будівництва майже в усіх областях нашої країни. Пропозиції нашої групи можна назвати бюджетом довіри, як і в прямому, так і в переносному значенні цього слова, адже нам були пріоритетними насамперед соціальні ініціативи, рівноважливо, підкреслюю, бюджети місцевого самоврядування. Депутатська група "Довіра" надіється, що все ж таки гроші з підакцизних товарів, а це тютюн, алкоголь і особливо паливо, залишаться на наступний рік у місцевих бюджетах, як і в місцевих бюджетах також залишаться кошти від ренти і від податку на землю, який хочете прибрати, аби Укрзалізниця не платила грошей. Ми надіємося, що ці кошти залишаться в місцевих бюджетах, і вони також зможуть будувати садочки, школи, дороги і інші речі. Також завершується процес децентралізації, і тому дуже є важливо, аби в цих новостворених об'єднаних територіальних громадах було зроблено якісні послуги адміністративні, тому потрібно будувати ЦНАПи. І, як нам відомо, майже понад 500 нових ОТГ не мають ЦНАПів, а це означає, що нам потрібно передбачити гроші на ЦНАПи. Також нам потрібно передбачити кошти і на збільшення фінансування, аби були в місцевих бюджетах гроші на засоби індивідуального захисту для шкіл і для наших лікарів. Тому група "Довіра" в першому читанні голосує за даний документ з доопрацюванням з надією, що уряд доопрацює до другого читання. Дякую. Дякую. Юлія Володимирівна Тимошенко. І після цього 9 хвилин ще будуть на витупи від народних депутатів України. Шановні колеги, я думаю, що тут кожен депутат Верховної Ради знає, що країна перебуває просто в крайнє кризовому стані. Зараз сипати цифрами і показувати дефіцити бюджету і все інше, думаю, немає ніякої потреби. Кожен з вас знає, що країна доведена до крайньої межі. В той же час я хочу нагади вам, що я в цьому парламенті не перше скликання, і я точно пам'ятаю, що бачили ці стіни в цьому парламенті. І коли зараз я чую достатньо цинічні виступи, я просто все це згадую, тому що у мене є історія цього процесу. Я пам'ятаю, як в стінах цього парламенту в минулу каденцію вночі приймався не один бюджет, де скасовувалися по 134 соціальні закони і в десятки разів підвищувалися тарифи. Я дуже добре пам'ятаю, як штучними інструментами втричі здешевлювалася гривня, щоб попередня каденція отримала в спекуляціях в Національному банку за 5 років 14 мільярдів доларів тільки на високих відсотках. Я пам'ятаю, як знищувався цей бюджет. Я пам'ятаю, як відкати досягали 300 відсотків в попередніх всіх каденціях, я все це добре пам'ятаю. І коли сьогодні ви плачете про коронавірус, а треба плакати, я дуже добре згадую, як за попередню каденцію більше 300 лікарень було закрито внаслідок реформи Уляни Супрун. Дорогі друзі, зупиніться в цинічності. Зупиніться в тому, щоб зараз покладати відповідальність за все на сьогодення, тому що я добре пам'ятаю історію цих стін і що там робилося. Я хочу вам сказати, що цей бюджет, це бюджет катастрофи, правда. Але в той же час, це бюджет катастрофи не уряду, не Президента і навіть не цього парламенту – це катастрофа країни. І тому якщо у нас збереглося хоч трошечки совісті і не так багато цинізму, наша пропозиція, це по суті ще один бюджет ми подали для того, щоби зробити цей бюджет трохи іншим. У мене є пропозиція. Давайте ми зараз спробуємо ще раз в першому читанні всі разом всім парламентом проголосувати. Але до другого читання подати бюджет, який дасть шанс країні, який дасть шанс кожній людині, який зможе, як коли ми об'єдналися по Постанові про COVID, приймати такий самий бюджет. Тому що криза не у Зеленського, а криза у кожного громадянина України. Або ми зараз це зробимо, або наступний бюджет для країни буде просто смертельним, ми не витримаємо цього як країна. І тому дайте країні ще один шанс на ваше єднання і на спільну інтелектуальну роботу за бюджет. Дякую, Юлія Володимирівна. Запишіться, будь ласка, від народних депутатів. Регламент – до 9 хвилин. Прошу передати Южаніній. Шановний пане Прем'єр-міністр і міністр фінансів, звертаюся до вас з проханням. оця таблиця, яку ми сьогодні розглядаємо, вона більш схожа на компроміс для того, щоби нібито задовольнили бажання всіх, бо майже біля кожної пропозиції народних депутатів вказано доручення уряду, тобто ви будете розглядати кожну строчечку, кожну пропозицію, яка була подана. Насправді, ми сьогодні з вами зараз нічого конкретно не обговорюємо, просто приймаємо фактично рішення таке процедурне без врахування ваших пропозицій. Це, по-перше. Шановний міністр фінансів, ви знаєте, що у податковому комітеті готується проект Закону про зміни до Податкового кодексу, де, наприклад, такі статті доходів, я вже нарахувала декілька мільярдів, взагалі зникнуть із вашого бюджетного розпису. Що ви будете робити? Це стосується, наприклад, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – це 700 мільярдів гривень на 2021 рік… Це така стаття доходів, як збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування – це 300 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, мені, що будете робити з тим, що у нас дохідна частина взагалі зараз не має нічого спільного з тим, що ви по факту мали б планувати? Чому у вас зараз в бюджеті, який ми розглядаємо, у проекті бюджету, податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів збільшений на 55,1 мільярд порівняно навіть це з секвестрованим бюджетом, а якщо говорити про бюджет на 2020 рік, то на 33,7 мільярда. Звідки ви візьмете ці кошти? Ви говорите, що у нас зараз з економікою не найкраще у нас падіння буде десь до 7 відсотків. При цьому без будь-якого підґрунтя плануєте зростання економіки на 4,6 чи на 4,7 відсотка у майбутньому році. більшість дохідних статей не забезпечені реальним станом економіки, і в цьому найбільша загроза. Тому що коли ми зараз говоримо про збільшення видаткової частини, це правильно, але треба розуміти, чим ми будемо її забезпечувати. Я не говорю про нереальність

Які у нас є реальні інструменти? Ніяких. Тому я б просила до другого читання, нехай він буде гірший цей проект бюджету, але він має бути реальний. Ми маємо жити за таким документом, який реально можете виконати ви, а ми як громадяни України маємо знати… Дякую. Євтушок Сергій Миколайович. Іван Іванович Крулько. 13:25:51 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги народні депутати, шановні українці, які нас зараз чують і дивляться. Зараз парламент розглядає документ, який називається Постанова Верховної Ради про висновки стосовно бюджету на 2021 рік. По суті, парламент своїм документом дає доручення Кабінету Міністрів, що Кабінет Міністрів, який підзвітний і підконтрольній Верховній Раді, має зробити по підготовці бюджету до другого читання. Я би хотів подякувати колегам з бюджетного комітету за те, що дійсно у висновках, які голосує сьогодні Верховна Рада, ми даємо Кабінету Міністрів дуже конкретні доручення стосовно реалістичності дохідної частини бюджету. Стосовно необґрунтованих запозичень. Стосовно тих напрямків, які сьогодні треба в країні змінювати. В першу чергу – це соціальна політика, це пенсійне забезпечення, це заробітні плати бюджетникам, це всі ті речі, які сьогодні люди чекають від нас. І ми очікуємо, що уряд до другого читання виправить ці всі речі. Я погоджуюсь з виступаючими, які сьогодні сказали про те, що нам потрібно не брати стільки запозичень з-за кордону і ми, як "Батьківщина" з цим повністю згодні. Кошти для того, щоб виконувати бюджет, є всередині країни. Треба зменшувати контрабанду, треба зменшувати ці схеми, фіктивні схеми по податку на додану вартість. Я вам приведу приклад. За час діяльності тимчасової слідчої комісії, яка була створена у Верховній Раді за ініціативи Юлії Тимошенко, Тимошенко, ми зробили багато речей, але одна дія, коли ми змінили в базі податкового блоку, в базі СМКОР одну помилку. І зараз бюджет отримав отримав в 2020 році плюс 29 мільярдів гривень за чотири місяці. Це ми з вами зробили. І тут сидить міністр фінансів Сергій Марченко, який це підтвердить, що зміна цієї помилки призвела до доходів бюджету. Тому я ще раз хочу сказати, не в Америці і не в Європі кошти для України, а у нас з вами. Ми повинні запустити реальну економіку, підтримувати інфраструктурні проекти в країні, припинити схеми, корупційні схеми, які сьогодні роз'їдають державу, і тоді бюджет можна буде виконати. І соціальні стандарти буде звідки підвищити, і ми зможемо зробити реальні пенсії, які мусять дорівнювати прожитковому мінімуму. І тому ті доручення, які дані бюджетним комітетом і парламентом уряду, мають бути реалізовані до другого читання. І, нарешті, ми вперше в цій сесійні залі за останні 5 років зможемо прийняти дійсно збалансований бюджет, якщо Кабінет Міністрів виконає те, про що говорилося сьогодні у Верховній Раді України. Дякую.

Сьогодні Верховна Рада розглядає основний фінансовий документ, який чекає вся держава, особливо чекають соціально не захищені верстви, які сподіваються на якісь поліпшення свого життя. А що ми бачимо взагалі? Бачимо не бюджет розвитку держави, а бюджет смерті, який сьогодні всім нам пропонують прийняти. Як таке є прислів'я "обіцяти – не значить женитися". Саме тому в держбюджеті запланований ріст ВВП на 4,6 І нікого не хвилює, що вже цього року цей показник зменшується з минулим роком на 6-8 відсотків. А що буде в наступному році? Я хочу запитати Міністерство фінансів, яке цей проект бюджету нам пропонує, з чого буде братися ця сума надходжень на наступний рік. Звідки вони візьмуть у країні, яка фактично не розвивається, в якій фактично стали всі підприємства, таку базу оподаткування, яка буде на наступному році нарощуватися? Йдемо далі і ще гірше бачимо, що у 21-му році найменш соціально захищеним українцям нічого не дістається. Так у новому держбюджеті на соціальних захист переселенців передбачено 3,1 мільярда Звучить начебто непогано. А якщо розділити на 169 тисяч переселенців, яких сьогодні нараховують у державі, що ми бачимо? Бачимо всього 1528 гривень на одну особу. І скажіть мені, будь ласка, як можна на цю суму виживати переселенцю, який втратив своє житло, Не менш цинічна ситуація із соціальним захистом чорнобильців. Що ми бачимо на наступний рік? В бюджеті передбачено 2,6 мільярда взагалі це на одного чорнобильця на 120 гривень в місяць. Це велика підтримка з держави. Будь ласка, відповідьте всім нам присутнім. На виплати людям з інвалідністю уряд виділив аж 2,2 мільярда Це означає, що люди з інвалідністю будуть отримувати мізерні 916 гривень на особу. Як можна на такі кошти теж прожити, будь ласка, відповідь всім нам. А що з мінімальною пенсією? Її з 1 січня збільшують аж на 57 гривень, а прожитковий мінімум на 73 гривні. До того ж в бюджеті на 21-й рік скорочено видатки на фінансування субсидій, отже і зарплати, і пенсії влада фактично не підвищує. Скажіть, будь ласка, кому такий бюджет потрібен? Взагалі наша партія пропонує більше ніж 200 поправок до бюджету, а також пропонується прийняти проект бюджету, який сьогодні пропонує наша партія. Ми пропонуємо і розробили збільшення ВВП на 2,5 Цей приріст ВВП забезпечить додаткові надходження до бюджету у розмірі щонайменше 128 мільярдів гривень. Простими словами, це є збільшення прожиткового мінімуму для всіх груп населення, це збільшення на 30 мільярдів гривень доходної частини бюджету, також компенсацій Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до голосування. Я сподіваюсь, що всі розуміють ту відповідальність, яка сьогодні лежить і на нас, і на державі в цілому, про це сьогодні багато було сказано представниками різних політичних фракцій та груп. Тут дійсно питання не політики. Шановні колеги, тут не питання політики, тут питання добробуту держави. Я хотів би звернутися до шановних урядовців. Пане міністр, до вас в першу чергу, пане Прем'єр-міністр, до вас. Допрацювати ті пропозиції, які будуть направлені сьогодні парламентом до уряду держави, максимально враховуючи ті потреби, які є у людей. насправді, стільки, скільки часу проводять народні депутати зі своїми виборцями, не проводить жоден чиновники, ну, об'єктивно. Я розумію, що місцеві влади... Місцеві влади також вони постійно знаходяться в комунікації, але якщо ми говоримо про центральну владу, то це саме народні депутати. Тому велике прохання це врахувати, від цього буде залежати і голосування за бюджет в другому читанні. А зараз переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь. Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування підготовлений Комітетом з питань бюджету проект Постанови (реєстраційний номер 4000-П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік для прийняття за основу. Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-275 Рішення прийнято. Відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування проект Постанови (реєстраційний номер 4000-П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік для прийняття в цілому. Прошу підтримати та проголосувати.

Ще раз дякую всім за відповідальну державницьку позицію, хто прийняв участь. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів (реєстраційний номер 3450). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-226 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Янченко Галина Ігорівна. Доброго дня, шановні колеги! Вашій увазі пропонується законопроект номер 3450 щодо упорядкування окремих питань захисту прав викривачів. Мета цього законопроекту – це посилити конфіденційність викривачів корупції. Цей законопроект розроблявся у співпраці з НАЗК на основі аналізу того законодавства, яке ми з вами прийняли рік назад. Аналіз законодавства показав, що необхідні є деякі зміни, тому в цьому проекті закону ми пропонуємо упорядкувати дві норми. Перша норма стосується стосується наступної зміни. На сьогоднішній день діюче законодавство зобов'язує всі державні органи створювати захищені анонімні канали зв'язку для повідомлень викривачів про корупцію. Це довго, дорого і неефективно. За даними НАЗК кількість таких суб'єктів, які б мали створити портали, – більше тисячі. Уявіть, кожен із них має створити окремий портал, отримати на них висновки ДСЗЗІ, КСЗІ і так далі, це шалені бюджетні видатки. Тому законопроектом ми пропонуємо створити єдиний портал повідомлень для викривачів корупції. Не буде потреби для державних органів створювати окремі анонімні канали повідомлень, умовно кажучи, у кожному селі окремо. Крім цього, у тексті законопроекту немає, але такий єдиний канал може бути створений без використання коштів державного бюджету. На сьогоднішній день НАЗК вже провело переговори з міжнародними партнерами, які готові надати технічну допомогу для створення такого порталу, але для цього необхідно відповідне голосування Верховної Ради, показати, що ми теж зацікавлені у такій нормі. В результаті ми вирішуємо дві задачі: по-перше, забезпечуємо повну анонімність для викривачів, по-друге, економимо бюджетні кошти. Ще однією пропозицією законопроекту від НАЗК є покладення обов'язків захищати викривачів саме на систему безоплатної правової допомоги, а також юристів. Тобто НАЗК просить зняти цю функцію з них. По правді кажучи, на сьогоднішній день НАЗК не має ні ресурсу, ні спроможності виконувати цю функцію, у відповідному відділі працює лише чотири людини, які не можуть покривати потреби потреби для всієї України. Але ця друга норма, звичайно, для обговорення, і ми можемо її допрацювати в процесі підготовки законопроекту до другого читання. Дякую вам за увагу. А від імені комітету можу додати лише те, що антикорупційний комітет рекомендував прийняти цей законопроект за основу. Також комітетом прийнято рішення, що зазначений законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Дякую вам за увагу, прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Шановні колеги, необхідно обговорення? Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціях. Прошу передати слово Сергію Власенку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Власенко Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане Голово. Пройшов рік, як прийняли цей закон. Я так само тоді стояв на трибуні Верховної Ради і говорив, що в цьому законі величезна кількість вад і проблем. Тоді мене ніхто не слухав у більшості. Тоді говорили: "Ні-ні-ні, швидше-швидше, давайте-давайте, вперед-вперед, це дуже правильний закон, це не про стукачів, а про викривачів" Через рік дійшли до того, що дійсно в законі є проблеми. Дякую за цей висновок фаховому антикорупційному комітету, що рік знадобилося для того, щоб здогадатися, що є проблеми в законі. Але це проблеми, які нам пропонують зараз розв'язати, ці проблеми носять абсолютно технічний характер. Якщо ми говоримо про Закон про викривачів, ключова проблема – це визначення того, хто є викривачем згідно з цим законом. Згідно з цим законом викривачем є, по суті, будь-яка особа будь-яка особа, яка щось десь почула, щось десь дізналася. В той час, як в усьому світі, в Європейському Союзі викривачем є та людина, яка перебуває всередині системи і завдяки цьому дізналася про існування корупції – раз, і має достеменну інформацію про таку корупцію – два. До тих пір, поки ми не змінимо базових речей в Законі про викривачів, на жаль, технічні всякі зміни нічого не вирішать. Я розумію, що заважає в цьому Конституційний Суд вчергове, заважають марсіани, заважає хтось іще. Давайте сядемо і відпрацюємо цей закон з урахуванням нормального європейського підходу, вирішивши і виправивши помилки в базових речах, не лише в технічних, до яких через рік, до технічних проблем дійшов антикорупційний комітет. Ще раз підкреслю, якщо цього не буде зроблено, на жаль, це все або не буде працювати, або буде працювати спотворено. Дякую. Абсолютно правий зараз був Сергій Власенко, який нагадав, як рік тому ми всі, опозиційні фракції, в один голос говорили про те, що в законі дуже багато вад, і що фактично він не буде працювати. Тоді в турборежимі сказали, що це просто апогей боротьби з корупцією. Питання через рік: де викривачі, хто їх знає? Там ще є одна цікава норма про 10 відсотків від хабара, який мав бути отриманий, мав цей викривач отримати. Ви знаєте таку людину хоча б одну, хто щось викрив і 10 серед ваших, серед наших тут рядів є Гео Лерос, який оприлюднив дуже цікаві плівки, багато різних, де йшлося про конкретну корупцію, де фігурували цифри, 40 мільйонів гривень і тому подібне. Так от, його ніхто не записав у викривачі корупції. Проти нього порушили масу кримінальних справ. А ті люди, які вели розмови про 40 мільйонів гривень, вони продовжують сидіти в цьому залі захищеними недоторканністю від Генерального прокурора України. Тому, колеги, знаєте, от, якщо ми будемо постійно імітувати боротьбу з корупцією і так багато про неї говорити, то від цього суть імітації не зміниться. Якщо хочете боротися з корупцією, треба це робити, а не виправляти непрацюючі закони. Для цього є всі можливості. Треба мати просто політичну волю, якої немає у сьогоднішнього керівництва України.

Хто ж є корупціонери? 52 відсотки опитаних вважають, що слово корупціонер асоціюється у них з особою Петра Олексійовича Порошенка, і він є корупціонер, вони вважають так. Але де ж ці викривачі? Де ж позиція фракції "Європейська солідарність", яка не звертає увагу на те, що кажуть люди. Хто викрив його? Ніхто. Ідемо далі. Є вирок суду, яким визнано корупціонером Директора Національного антикорупційного агентства України пана Ситника. Де викривачі? Ось корупціонер. Є висновок Конституційного Суду, що його призначено неконституційно. Де викривачі? Де ті люди, котрі кажуть, не може корупціонер очолювати Національне антикорупційне бюро? Де вони всі? Кого захистити? Я обіцяю захист та підтримку. Де ті викривачі? Їх немає. Це все фейк. Це фейк. Ми спостерігаємо, як так звані грантоїди намагаються збудувати четверту гілку влади, яка буде шантажувати три існуючі, які будуть паразитувати на них, які будуть отримувати гранти на боротьбу з корупцією. Так, я підтримаю цей законопроект. Але ми всі знаємо імена корупціонерів. По-перше, це Ситник. А люди вважають, що це Порошенко. Дякую. Згадана фракція, Геращенко від "ЄС". Шановні колеги, український народ точно бачив, що було затримано депутата від "слуг народу", який брав хабар. І от зараз цей депутат сидить серед "слуг народу", і з нього навіть браслет зняли, і ми думаємо, що йому компенсацію ще за моральний такий стрес плюшками видадуть за часи зараз боротьби з корупцією імені Зеленського. А, власне, наша фракція звертається з офіційним запитом зараз до Національного агентства боротьби з корупцією надати офіційну інформацію, з яких коштів було проведено опитування Зеленського, на якого пішло чи то 30, чи то 100 мільйонів гривень платників податків українців, де там першим питанням було визначено боротьбу з корупцією. І, власне, всі українці сказали, що вони за боротьбу з корупцією. Але ми бачимо, що на другий день після цього опитування, як говорить Богдан, а це ж друг Зеленського, за участі Зеленського Конституційний Суд прийняв рішення про скасування навіть цієї боротьби з корупцією, яка була до того. Тобто ви… ГОЛОВУЮЧИЙ. ЮРЧИШИН Я.Р. Шановні колеги, викривачів корупції однозначно треба захищати. Вчора була сумна роковина 2 років з дня смерті Катерини Гандзюк. Ви знаєте, за що її вибили? Вона викривала схеми пиляння лісу місцевими феодалами. І, власне, цей законопроект це не про політику – це про захист людей. Це про те, що людина зможе по захищеній захищеній системі звернутися до НАЗК, особливо якщо вона перебуває, працює в підприємстві, де вибудувані ці схеми. Фактично ми даємо захист людям, посилюємо його. Чи варто критикувати поспішні прийняття рішень? Однозначно, так. Чи варто будувати політику навколо боротьби з корупцією? Точно, ні. Треба дати можливість працювати структурам. Зараз у нас стоїть на порядку денному повернути повноваження НАЗК працювати. І гальмування цього процесу – злочин. Не будьмо його співучасниками. Але зараз треба голосувати за цей законопроект, надавати додаткові повноваження захисту і створювати систему, яка гарантуватиме безпеку наступним Катеринам Гандзюк. А викривачів треба захищати, а не палити їм машини, як це відбувається вже зараз, за нашої з вами каденції. Дякую. Дякую. Зараз з мотивів – Шуфрич, і голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, через хвилину голосування. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, тільки не ображайтесь, а то знову ми будемо винуваті. Ми рік тому попереджали, що цей закон не буде працювати? Це все результат вашого турборежиму або бітурборежиму, що у вас там було. У нас ключове питання щодо викривачів. Чому коли людина пише, громадянин України рядовий, із того народу, якому ви служите, пише заяву і розуміє, що в нього є кримінальна відповідальність, якщо він написав неправду. Чому викривачі не несуть відповідальності, якщо щось напишуть не те або оговорять людину? Це перше питання. Друге питання. Карфаген должен быть разрушен. Вже рік я чекаю, щоб "Карфаген корупції" був розрушений, а Порошенко відповідав. І, чесно кажучи, я хочу вам сказати відверто, за безвідповідальних стукачів ми голосувати не будемо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця і підготуйтеся до голосування. Шановні колеги, підготуйтеся до голосування, запросіть народних депутатів до зали. Ставлю Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно зі статтею 116 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів (реєстраційний номер 3450). Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 18-7 18-7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами (реєстраційний номер 2024). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, колеги! Сьогодні ми вже проголосували один законопроект щодо підтримки діток, батьки яких загинули за Україну, щодо їх безкоштовного харчування в дошкільних навчальних закладах і в школах. Цим законопроектом є пропозиція підтримати дітей, які є хворими. Сумна статистика: більше 70 тисяч дітей в Україні сьогодні хворіють тяжкими хворобами. Для соціального захисту таких дітей виплачується допомога в місяць в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на сьогодні це 1 тисяча 712 гривень. Враховуючи те, що прожиткові мінімуми для дітей затверджений в середньому в розмірі 49 відсотків тільки до прогнозованого фактичного розміру прожиткового мінімуму, така державна допомога не дає можливості забезпечити дітей хоча б ліками та відповідним Нашим законопроектом, спільно з Юлією Тимошенко та іншими народними депутатами, ми пропонуємо підвищити розміри щомісячної державної допомоги для тяжко хворих дітей з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку. Зазначене працюватиме для дітей, хворих на тяжкі враження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, а також цукровий діабет 1 типу. Ми пропонуємо і просимо всіх колег підтримати цей законопроект в першому читанні. Дякую за увагу. До слова запрошується член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Боблях Андрій Ростиславович. Шановна президія, шановні колеги, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув законопроект 2024 на 2024 на своєму засіданні 13 жовтня поточного року. Як вже було сказано, мова в законопроекті йде про державну підтримку сімей, в яких виховуються діти, що хворіють на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, ДЦП та інші. Сьогодні батьки таких дітей отримують щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За інформацією Міністерства соціальної політики таку допомогу сьогодні отримує 691 особа. Законопроектом пропонується збільшити розмір такої допомоги до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку. Комітет, безперечно, підтримує необхідність підвищення рівня соціального захисту сімей, в яких виховуються діти з тяжкими захворюваннями, яким не встановлена інвалідність. Водночас погоджуюся з висновками Головного науково-експертного управління, Міністерства фінансів та Комітету з питань бюджету щодо необхідності його техніко-юридичного доопрацювання, зокрема в частині введення в дію. Тому комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді законопроект 2024 прийняти за основу. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Необхідне обговорення? Можемо голосувати? Ну, всі голосують. Добре. Голосуємо. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 18 прим. Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами (реєстраційний номер 2024). Готові голосувати? Прошу підтримати… Почекайте.

За-287 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (реєстраційний номер 3055). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-226 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. І від комітету, і від авторів? 4 хвилини дайте, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я презентую не просто законопроект, який підготували автори нашого комітету, ми сьогодні маємо обговорити проблему на багато більш серйознішу – це захист дітей від сексуальної експлуатації. Сьогодні по даним міжнародних організацій Україна входить в топ-3 країн світу постачальників дитячої порнографії в світі. Топ-3! Тобто ми з вами розуміємо, що кожен факт розміщення такої фотографії, відеозапису в Інтернеті – це є факт ґвалтування дитини. За останні десятиріччя з'явилися нові заходи і способи виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, а також залучення дітей до цієї діяльності. Ви знаєте, скільки необхідно злочинцю, щоб отримати фотографії інтимного змісту від дитини в Інтернеті? От знову ж таки, за даними фахівців, це всього 18 хвилин спілкування в соціальних мережах. Це також питання щодо ваших дітей, щодо дітей кожного громадянина України. І знову ж таки Україна, на жаль, тут посідає і очолю трійку країн у світі, які розповсюджують дитячу порнографію. Отже, цей законопроект, який ми з вами будемо обговорювати, ставить на мету боротьбу із цим явищем. І не тільки з виробниками дитячої порнографії в Україні, а і з тими, хто користується цими послугами. І це одна з величезних проблем, адже без того, що ми не будемо з цим боротися, з тим, хто використовує дитячу порнографію, з тим, хто заходить на сайти з дитячою порнографією, а це чітко визначений перелік сайтів, ми не зможемо ефективно боротися з цим явищем. Сьогодні, можна сказати, також за даними міжнародних організацій, 50 відсотків дітей-жертв сексуального насильства, яке розміщується в Інтернеті, намагаються вчинити самогубство. Коли в кримінальному процесі розслідуються такі злочини, вони, діти, зустрічаються з фактом, з так званою подвійною віктимізацією. Що це означає? Спочатку їх допитує слідчий… допитує, як це відбувалося, які подробиці, а потім це все повторюється неодноразово в суді. І дитина переживає через… швидкістю нашого розслідування, це не місяць, це дитина переживає через місяць, через два, через рік, через декілька років знову ж таки повторно стає жертвою тих самих випадків. Також проблема вилучення цих фотографій, які потрапляють в мережу. Адже дитина, розумієте, якщо так сталося і матеріали щодо неї потрапили в Інтернет, потім визначити і вилучити їх просто неможливо. Тому законопроект передбачає цілий ряд змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, вводиться відповідальність за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Це нова стаття 155 Кримінального кодексу… Нова редакція, перепрошую, цієї статті. Далі. Домагання дитини для сексуальних цілей. Це нова стаття 156 прим.1. Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії. Це стаття 301-1… Дякуємо, Денис Анатолійович. Ви навіть в 4 хвилини не вклалися, настільки важливий цей закон. Шановні колеги, є необхідність обговорювати даний законопроект? Є необхідність? Немає, так? Шановні колеги, тоді приготуйтесь, будь ласка, до голосування. За основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу... Запросіть народних депутатів, будь ласка. Не розходьтесь, бачите, як робота пішла. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за онову проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (реєстраційний номер 3055). Ви готові голосувати? Григорій Миколайович зараз займе своє почетное место. Ну, все, Мамка на місці, можемо голосувати. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-286 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтесь. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (реєстраційний номер 3711, 3711-1, 3711-2). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Але важливо, зараз буде позиція комітету. Будь ласка, не розходьтесь. За скорочену процедуру прошу підтримати та проголосувати. За-209 Рішення прийнято. До слова запрошується Божик Валерій Васильович. Почекайте, я зараз дам комітету, він зараз пояснить, чому. Не розходьтесь. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Комітетом з питань правової політики проект Закону про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких Валерій Васильович, я вибачаюся, що я вас перебив, давайте по суті. Те, що було запропоновано комітетом, ми розуміємо, але ж інша пропозиція. Я правильно зрозумів вас? БОЖИК В.І. Шановні колеги, абсолютно правильно, є інша пропозиція. Враховуючи висновок Венеційської комісії, який надійшов зовсім недавно щодо поданого Президентом України законопроекту, і вчора на комітеті нами було повторно розглянуто ці питання, є пропозиція відправити вказані законопроекти на повторне перше читання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень? Обговорення? Ну, добре. Тоді давайте так: по хвилині. Хто наполягає на виступі, по хвилині, і голосуємо. Добре? Запишіться тоді: два – за, два – проти. Сідайте, будь ласка, Валерій Васильович. Юрчишин Ярослав Романович. Ми вітаємо рішення таке, скажемо, турбулентне, але важливе профільного комітету взяти-таки і допрацювати даний законопроект. Насправді, не знаю, хто вклав в руки Президенту фактично імітацію судової реформи. Нагадаю, що законопро ект в першому варіанті пропонував розширити повноваження Вищої ради правосуддя. Саме тієї Вищої ради правосуддя, яка згадується в плівках Вовка. Саме тієї Вищої ради правосуддя, яка заблокувала вже не одну судову реформу і дозволила фактично нівелювати судову гілку влади, просуваючи на посади корупціонерів і не даючи нормальним суддям адекватно працювати. Тому рішення не імітувати роботу, а справді попрацювати і втілити рекомендації Венеційської комісії – це правильне рішення. Тому ми вітаємо рішення направити на доопрацювання. Врахувати всі рекомендації Венеційської комісії, вдосконалити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Наповнити її доброчесними членами в результаті конкурсної процедури і отримати якісну судову реформу, а не імітацію. власне, направити на доопрацювання. Фракція "Голос" буде підтримувати, бо це і була наша пропозиція. Дякую. Шановні українці, сьогодні рівно роковини вступу в дію сумнозвісного закону Зеленського, кажуть, що у Зеленського є юридична освіта і юридичний диплом, щодо так званої суддівської реформи. І тоді опозиція, зокрема "Європейська солідарність", а серед наших депутатів більшість мають дійсно дійсно юридичну освіту, криком кричали, що ось ці новели Зеленського, вони знищують не лише Верховний Суд України, де на сьогодні перебуває на розгляді більше 40 тисяч позовів тих українців, які чекають, як останню інстанцію, право на правосуддя. правосуддя. Але так само, що цим своїм законопроектом недолугим Зеленський, по суті, блокує можливість переобрання і призначення нових некорупційних І, звичайно, було очевидно, що ці його новели недолугі отримають абсолютно нищівну критику Венеціанської комісії. Але в "дурборежимі" люди, які так само говорять, що в них начебто є юридична освіта, прийняли цей тоді закон. Мета була одна: до свого на 100 відсотків прокурора, до свого ДБР ще поставити на службу і зробити абсолютно своїми кишеньковими, ручними Верховний Суд і взагалі всю суддівську систему. цього не сприйняв. Але все це, друзі, відбувається на фоні такого самого намагання зробити кишеньковим своїм Конституційний Суд. Тому насправді це треба не доопрацьовувати ці законопроекти, а взагалі Зеленському вже пора відповідати за те, що він робить з реформою. І я хочу сказати, що про це вже говорить його команда, яка в інтерв'ю "Українській правді", Богдан засвідчив, що Зеленський був повністю в курсі того, що відбувалося з рішеннями Конституційного Суду. Це його рішення, його намагання поставити собі на службу

Друзі, досить політичного маніпулювання судовою системою. Дістало, отаке дістало! Правда, більше ніж рік. Сьогодні нам кажуть приймати закон, завтра – не приймати. В нас цей закон був внесений у липні цього року як невідкладний. Скільки часу пройшло! Після внесення як невідкладного цього закону що відбулося? Нікому не сказавши, керівник комітету направив його до Венеційської комісії, при цьому два альтернативних законопроекти він не направив до Венеційської комісії. Чому Чому – питання? Вчора засідав наш комітет. Ми прийняли рішення винести на голосування, є відповідне рішення комітету. Чому сьогодні ми дізнаємося про інше рішення комітету, що нібито я і інші члени комітету прийняли рішення відправити його на повторне друге читання? Друзі, досить політизувати. Треба поставити крапку в судовій системі, дати їм дихати. Ми не можемо з кожним новим Президентом проводити нову реформу. Президент Зеленський сказав: за мою каденцію має бути поставлена крапка з судовими реформами, щоб жодному новому Президенту не було можливості переглядати це питання знову і знову. Я категорично проти того, щоб ми маніпулювали рішеннями комітету, тим паче, що вони не приймалися. Я прошу регламентний комітет звернути увагу на те, що головою комітету порушено дважды, фактично дважды, Закон про комітети. Перший раз – коли були перевищені повноваження. Другий раз – коли він зараз… озвучено було рішення, яке нібито комітетом було прийнято, але це не так, воно не відповідає дійсності. Я як член комітету… Поки я членом комітету даного є, то я не дам попирати закон, навіть якщо це попирає закон член нашої фракції. Тому, колеги, я наполягаю, щоб це питання було розглянуто, проголосовано. І якщо Рада не підтримає даний законопроект, вона має право повернути повернути його на повторне перше читання. Дякую, колеги. Прошу передати слово Німченку Василю Івановичу, Німченку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолію Семеновичу? Не чую. Німченку Василю Івановичу? Німченко Василь Іванович. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, то, що у нас сьогодні робиться, це все сплановані дії на дискредитацію судової влади. Це перше. Я маю на увазі то, що тут заявлено про те, як розглядався цей законопроект. По-друге, це вже находиться в прямому зв'язку узурпації влади, яку спробував зробити наш глава держави, стосовно ліквідації і "зачистки" конституційної юрисдикції України і залякування людей. І, на жаль, це було вчора через наших представників, які у неправовий спосіб, у неконституційний спосіб вдалися до залякування суддів Конституційного Суду. Це має кваліфікуючі ознаки – це перше. Стосовно 3711. Подивіться, коли він з'явився. Коли розвалили процедури створення судової системи і наповнення судового корпусу. Розвалили ВСК.

то повинна сказати Верховна Рада. Я скажу: я, вроде, був на засіданні комітету, но те, що таке рішення, я почув вперше. Може це онлайн... це якийсь недостаток роботи в онлайн. Я просив би дуже, шановні колеги, дотримуватись Регламенту, а цей законопроект в частині введення контролю іноземців за судовим корпусом є ганебним явищем і підриває суверенітет правової системи. Дякую, пане Голово. Рік назад з цієї трибуни, коли приймався законопроект 1008, ми говорили вам про те, я звертаюся зараз до більшості, ми говорили про те, що цей закон неконституційний, що він буде скасований, що Венеційська комісія його розкритикує. Нам сказали: ні, це таке верховенство права, треба за нього голосувати. Потім ми отримали ляпаса від Венеційської комісії, потім цей закон було визнано неконституційним, але за наслідками цього всього Вища кваліфікаційна комісія суддів уже рік, як не працює.

Верховний Суд і Верховний Суд України. Всі ці проблеми треба негайно розв'язувати і розв'язувати їх професійно. Так, дійсно, такого рішення не було, але треба відправляти цей закон в комітет на повторне перше читання. Дякую. Дякую, шановні колеги. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Я вам зараз скажу рішення комітету. Ірино Володимирівно, не переживайте. Маску одягніть, тому що це ж... (Шум у залі) Я виступаю зараз, да. Я знаю, що ви виступаєте. Шановні колеги, ви чули пропозицію комітету. Рішення комітету трохи інше. Я пристав на ту пропозицію, яку було озвучено заступником голови комітету. Але правила є правила. Ми спочатку ставимо те рішення, яке було прийнято комітетом. Його, якщо ваша ласка, не підтримаємо і підтримаємо рішення, яке було обговорено паном Божиком. І направляємо на повторне перше читання для того, щоб доопрацювати законопроект з урахуванням... Ні, тут немає з процедури. ставиться основний спочатку. Не перебивайте мене. Ставиться основний спочатку. Якщо він не набирає підтримки, то будуть альтернативні. Я ставлю на голосування пропозицію комітету. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (реєстраційний номер

Готові? Прошу визначатись та голосувати. За-22 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про повернення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування (реєстраційний номер 3711). Готові голосувати? Готові. Прошу підтримати та проголосувати. За-239 Рішення прийнято. Дякую. Покажіть по фракціях. Наступне питання порядку денного. Я так розумію, з процедури просив Герасимов. З процедури. Шановний пане головуючий, шановні колеги, як ви знаєте, цього тижня ми відклали розгляд законопроекту 3295, який стосується підтримки малого фермерства, він сьогодні стоїть в порядку денному. І в мене велике прохання до президії сьогодні, велике прохання до всіх народних депутатів прямо зараз розглянути цей закон, тому що це дійсно дуже ефективний крок по підтримці малого фермерства в Україні. Комітет підтримує цю позицію. Дякую вам.

Ставлю на голосування пропозицію Герасимова. Готові голосувати? Немає заперечень? Чи можемо просто перенести це питання? Немає заперечень? Немає. Тоді переходимо до розгляду… Давайте краще проголосуємо, щоб не було потім запитань. Ставлю на голосування пропозицію Герасимова щодо того, щоб змінити черговість розгляду питань порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, а саме розглянути зараз законопроект реєстраційний номер 3295. 3295. Готові? Прошу підтримати та проголосувати за цю пропозицію. За-270 Рішення прийнято. Дякую. До трибуни запрошується голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольський Микола Тарасович. Скажіть, будь ласка, хтось наполягає на своїх правках? Івченко. Скільки правок? Дайте хвилину, будь ласка. Ми зробили єдиний аграрний реєстр, де добровільно аграрії можуть ввійти в цей реєстр. Це означає, тепер не буде паперової тяганини у аграріїв при отримання державної підтримки. Ми обмежили великі корпорації 50 мільйонами гривень. Ви пам'ятаєте 2014, 2017, 2018 роки, мільярдами отримували корпорації. Третє. Пріоритет первичний ми віддали, колеги, маленьким фермерам і середнім фермерам. Тобто спочатку кошти по цьому закону будуть віддаватися маленьким і середнім, а потім тільки великим. Наступне, колеги, ми зробили відшкодування товаровиробникам втрати за посіви внаслідок надзвичайних ситуацій. Я хочу звернутися до всіх мажоритарників півдня, щоб ви зрозуміли, це буде можливість наступного року по цій програмі вкласти кошти і відшкодувати втрати. Дякую. Ні, Вадим Євгенович, ви правку не представили, жодну з них, ні. Переходимо до голосування. Давайте так, або по Регламенту, або ні. Ні.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 та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції (реєстраційний номер 3295). 3295. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-281 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до статті 47 прим. 1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (реєстраційні номери 3010-а, 3010-1). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. За-217 Рішення прийнято. Необхідно обговорення? Можемо голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 47 прим. 1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (реєстраційний номер 3010-а). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-292 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (реєстраційні номери 3780, 3780-1). Необхідне обговорення? Голосуємо? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю (реєстраційний номер 3780). Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-293 Рішення прийнято. Наступне питання – проект Закону про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплат" (реєстраційний номер 3817). Необхідне обговорення? Тоді пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-221 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра соціальної політики Музиченко Віталій Володимирович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Проект Закону про внесення змін до Закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" пропонується встановити вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків яких нараховується компенсація, оскільки згідно з висновком антикорупційної експертизи закону України відповідного зазначеної позиції у висловленій іншій у відповідному переліку призводить або може призвести до вчинення корупціогенних факторів. Також законопроектом уточнюється положення закону стосовно джерел виплати компенсації, оскільки відповідно до Закону України від 2014 року № 77 було створено Фонд соціального страхування шляхом злиттям Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Реалізація цього закону не потребуватиме додаткових видатків з державного та місцевого бюджетів і створить прозорі умови щодо відповідних виплат громадянам. Дякую і прохання підтримати. автору… Слово надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Будь ласка, Галина Миколаївна. що, за висновками антикорупційної експертизи, міститься в частині другій статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". І полягає він, власне, у відсутності чіткого переліку грошових доходів громадян, за порушення строків яких провадиться така компенсація. Враховуючи зазначене та результати обговорення законопроекту, Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (реєстраційний номер 3817) включити до порядку денного та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прохання підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую, Галина Миколаївна. Є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Дякую. Доброго дня, шановні колеги! В цьому законопроекті начебто і хороша мета, але засіб вибрано, м’яко кажучи, сумнівний. Головна його зміна – це те, що в переліку виплат, за які нараховується компенсація, забирається слово "інші". Тобто в нас стає вичерпний перелік, що таким чином звужує практично маневр. Якщо, не дай Боже, після проблем з коронавірусом будуть ще якісь питання, які потребуватимуть швидкого внесення змін до законодавства, запровадження інших соціальних виплат, нам доведеться вносити зміни до закону. Нам говорять про те, що для того, щоби не було зайвих спорів, треба вносити такі зміни, але, вибачте, я думаю, для цього є інші важелі. Наприклад, можна було би більш досконало викласти список, передбачити всі випадки і лише після того іти на такі зміни. Тому ми не вважаємо як "Європейська солідарність" доцільним це підтримати. І, шановні колеги, інше питання, але не менш важливе. відкритих джерел, з коментарів журналістів, з коментарів експертів ми дізнаємося, що, виявляється, завтра розглядається питання щодо кандидатури від Верховної Ради на заповнення вакансії до Конституційного Суду України. Дуже цікаве питання: де проведення конкурсу, який передбачений в Конституції України? Чому про це ми дізнаємося з інших джерел ніж це передбачено Конституцією і Регламентом? І тому хотілося б тут отримати якісь пояснення. Дякую. Наша депутатська група погоджується з попереднім виступаючим, який звернув увагу на те, що вичерпний перелік є неповним. Ми звертаємо увагу на те, що, як вказано в пояснювальній записці проекту, законопроекту, розроблено відповідно до рекомендацій, викладених у висновку антикорупційної експертизи Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати", ще прийнято Верховною Радою в 2000 році. Тобто уряду України треба було 20 років, щоб напрацювати цей законопроект, подати його у Верховну Раду, і в результаті ми бачимо, що цей перелік причин для компенсації виплати є неповний. Тому ми вважаємо, що цей даний законопроект можна підтримати тільки за основу, з розширенням до другого читання переліку грошових доходів громадян за порушення строків виплати яких проводиться компенсація. В іншому випадку, я вважаю, що його треба відправляти на доопрацювання. Дякую.

задовольняв би і даний проект закону, однак цей термін інший. Він, дійсно, вимагає нас до другого читання доопрацювати і вказати більш повний перелік, який буде унеможливлювати в подальшому певні категорії громадян і певні виплати, щоб хтось щось не отримав. Тому з цієї точки зору, ну жаль. зараз ми не зможемо підтримати за основу даний проект закону з урахуванням даної обставини. Це раз. Другий момент. Сьогодні тут звучало уже, були ряд проектів законів, які стосувалися так чи інакше соціальних виплат. Ми сьогодні розглядали бюджет. Ви маєте розуміти, що для того, щоб здійснювати соціальні виплати будь-які, нам необхідно наповнювати дохідну частину бюджету. Ми не можемо здійснювати виключно це за рахунок емісії Національного банку, яка в бюджеті закладена, всі 45 мільярдів гривень. Ми не можемо це здійснювати за рахунок тих саме 102 мільярдів гривень, які на сьогоднішній день, говорили, є в дохідній частині бюджету. Це нонсенс. Ми маємо здійснювати, і ці всі виплати мають здійснюватися, у тому числі і Пенсійний фонд наповнюватися від сплати єдиного соціального внеску, від відрахування податків і зборів, які є, від працюючих підприємств. Ось тоді у нас буде здоровий економічний і, як наслідок, соціальний процес. Бо поки що ми на сьогоднішній день навіть всі наші мінімальні потуги піднімати мінімальні фіксовані доходи, виплати, пенсії, втрата по безробіттю і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо стикатися з тим, що ми не зможемо Тому повторюся, економічні передумови маємо зараз закладати, щоб виконувати реальні соціальні зобов'язання.

законопроект потрібний. Була дискусія на комітеті, і ми підтримали ініціативу уряду. Але, справді, представники декількох фракцій, попередні виступаючі говорили чітко, і наша це позиція, що до другого читання слід допрацювати цей законопроект, тому що коли представники уряду пропонують забрати та інші виплати, там випадають декілька серйозних речей, що стосуються компенсації, наприклад, по втраті частково здоров'я або інших виплат. Яким чином бути? Раніше при діючій нормі все-таки могли компенсувати, зараз індексація не стосується саме таких речей, вірніше, виплати за порушення строків виплати. Наприклад, випадають суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом, або іншого ушкодження здоров'я, про яке я казав, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати це крім суми виплат, які здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне страхування. Фракція "Батьківщина" пропонує і підтримає проголосувати за основу, а до другого читання обов'язково допрацюємо і приймемо уже цілісний цілісний документ. Дякую.

Запросіть народних депутатів, будь ласка, до зали.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати". Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-247 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян (реєстраційний номер 3689). Без обговорення. Комітет пропонує і за основу, і в цілому. Немає заперечень. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян (реєстраційний номер 3689). Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення зміни до статті 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян (реєстраційний номер 3689). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-282 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної освіти) із специфічними умовами навчання (реєстраційний номер 4139). Теж без обговорення? Одну хвилину, якщо я дам, і далі без обговорення, "ЄС" просить. Геращенко – хвилина, і голосуємо. Ні, тоді заходимо в обговорення. Хвилина – Геращенко, і переходимо до голосування. Ми за вирішення питань професійно-технічних училищ. І так само очікуємо від монобільшості, що ви, нарешті, міністра профільного призначите, який подасть законопроект і щодо врегулювання питання фінансування професійно-технічних училищ, яке сьогодні залишається просто невирішеним. І там зарплати менші, ніж у школах, яким ви обіцяли 4 тисячі євро. Але ми вимагаємо від Голови Верховної Ради негайно надати публічно інформацію, чи правда, що завтра до сесійної зали, як іде сьогодні лист від пана Костіна, голови профільного комітету правового, виноситься питання голосування за суддів Конституційного Суду? Це ви у такий спосіб компромісний зараз і конституційний збираєтесь вирішувати конституційну кризу? Коли без обговорення, без прозорої комісії, без зрозумілих зараз кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду завтра збираєтесь опять в турборежимі голосувати такі питання?! Ми вимагаємо Дякую. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної освіти) із специфічними умовами навчання (реєстраційний номер 4137). Прошу підтримати та проголосувати. Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Рішення прийнято. Комітет просить в цілому? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів... В цілому з техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної освіти) із специфічними умовами навчання (реєстраційний номер 4139). Прошу підтримати та проголосувати.

За-281 Рішення прийнято. Щодо комітету. Я думаю, що вам варто звернутися до комітету, Ірино Володимирівно, в першу чергу. Наскільки мені відомо, всі конкурси пройшли вже давно. Є пропозиція зараз розглянути питання щодо ратифікацій. Я буду, давайте так, щоб вони без обговорення, якщо... (Шум Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів (реєстраційний номер 0059). Немає заперечень? Прошу підтримати та проголосувати.

Можемо зайти, але тоді з обговоренням. Я пропоную проголосувати ті, що без обговорення, а далі будемо дивитися. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про внесення змін і і доповнень до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про повітряне сполучення (реєстраційний номер 0061). Прошу підтримати та проголосувати. За-288 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про здійснення оплачуваних видів трудової діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ (реєстраційний номер 0066). Прошу підтримати та проголосувати. За-288 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Угоди про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти (реєстраційний номер 0068). Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Про що я вітаю Кабінет Міністрі України. Наступне питання. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики (реєстраційний номер 0053). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах та Факультативного протоколу до Міжамериканської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах (реєстраційний номер 0058). Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Статуту Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ (реєстраційний номер 0062). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-272 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – проект Закону про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому

За-283 Рішення прийнято. Ратифікація щодо Білорусії. Заходимо? З обговоренням. Давайте, коротке обговорення і… (Шум у залі) Шановні колеги, тоді пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Дякую всім. Дякую